**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Prelazimo na 11. točku dnevnog reda - Prijedlog zakona o područjima i sjedištima sudova, prvo čitanje, P.Z.E. br. 600 Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, članak 144. do 150. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za pravosuđe i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Tatjana Vučetić, tajnica u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. Ovim zakonom ustanovljuju se općinski i županijski i trgovački sudovi i upravni sudovi i utvrđuju njihova područja te određuju sjedišta u kojima će djelovati. o područjima i sjedištima sudova u Republici Hrvatskoj ustanovljeno je 67 općinskih sudova, 21 županijski sud i 13 trgovačkih sudova. Ovim zakonom započeo je proces racionalizacije općinskih sudova koja će se prema dinamici spajanja pojedinih općinskih sudova realizirati do konca 2019. U provedbi reforme pravosuđa bilo je nužno pristupiti daljnjoj racionalizaciji sudačke mreže na način da se pristupi iracionalizaciji županijskih i trgovačkih sudova. Ministarstvo pravosuđa na temelju provedene analize o broju predmeta, godišnjem prilivu prilivu predmeta, broju sudaca na županijskim i trgovačkim sudovima predlaže da se ovim zakonom do sada ustanovljeni 21 županijski sud ustanovi ukupno 15 županijskih sudova i odredi njihovo područje i sjedište, kao i područja i sjedišta općinskih sudova iz nadležnosti svakog pojedinog županijskog suda. Pojedini županijski sudovi sukladno članku 14. stavak 2. Zakona o sudovima ustanovljuju se za područja više županija. Prema ovom zakonu predlaže se da se šest županijskih sudova pripoji drugim županijskim sudovima, tako da su ustanovljeni sljedeći županijski sudovi: Županijski sud u Dubrovniku, Županijski sud u Karlovcu, Županijski sud u Osijeku, Županijski sud u Puli, Županijski sud u Rijeci, Županijski sud u Slavonskom Brodu, Županijski sud u Sisku, Županijski sud u Splitu, Županijski sud u Šibeniku, Županijski sud u Varaždinu, Županijski sud u Velikoj Gorici, Županijski sud u Vukovaru, Županijski sud u Zadru i Županijski sud u Zagrebu. A prema prijedlogu ovog Zakona spajaju se sljedeći županijski sudovi i to: Županijskom sudu u Bjelovaru spaja se Županijski sud u Koprivnici i Virovitici, Županijskom sudu u Karlovcu spaja se Županijski sud u Gospiću, a Županijskom sudu u Slavonskom Brodu spaja se Županijski sud u Požegi. Županijskom sudu u Varaždinu spajaju se Županijski sud u Čakovcu i Županijski sud u Zlataru. U prijedlogu zakona također se ustanovljuje 7 trgovačkih sudova od ukupno sada ustanovljenih 13 trgovačkih sudova. Predlaže se da se ustanove sljedeći trgovački sudovi: Trgovački sud u Bjelovaru, Trgovački sud u Osijeku, Trgovački sud u Rijeci, Trgovački sud u Splitu, Trgovački sud u Varaždinu, Trgovački sud u Zadru i Trgovački sud u Zagrebu. Trgovački sudovi koji se spajaju su: Trgovačkom sudu u Zagrebu spaja se Trgovački sud u Karlovcu i Sisku. Trgovačkom sudu u Splitu spaja se Trgovački sud u Dubrovniku. Trgovačkom sudu u Zadru spaja se Trgovački sud u Šibeniku. Trgovačkom sudu u Osijeku spaja se Trgovački sud u Slavonskom Brodu. Trgovačkom sudu u Rijeci spaja se Trgovački sud u Pazinu. Ministarstvo pravosuđa provest će racionalizaciju mreže županijskih i trgovačkih sudova do 31. prosinca 2019. godine sukladno dinamici osiguranja potrebnih uvjeta za rad, tehničke opremljenosti kao i osiguranja prostornih uvjeta za potrebe ovih sudova. Hrvatski sabor donio je novi Zakon o upravnim sporovima prema kojem se ustanovljuju upravni sudovi kao prvostupanjski sudovi i Visoki upravni sud Republike Hrvatske kao drugostupanjski sud. S obzirom da će se ovaj zakon primjenjivati od 1. siječnja 2012. godine bilo je potrebno Zakonom o područjima i sjedištima sudova utvrditi područja i sjedišta upravnih sudova. Ovim zakonom ustanovljuju se četiri upravna suda i utvrđuju njihova sjedišta i područja i to tako da se svaki pojedini upravni sud ustanovljuje za područje više županija. Ovim prijedlogom zakona predlaže se da se ustanove sljedeći upravni sudovi i to: Upravni sud u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Ovi sudovi počet će sa radom 1. siječnja 2012. godine do kada će Ministarstvo pravosuđa osigurati radni prostor i tehnički opremiti sudove S obzirom da se temeljem sadašnjeg Zakona o područjima i sjedištima sudova doneseni provedbeni propisi o dinamici i spajanjima općinskih sudova i to Pravilnikom o utvrđivanju rokova za osiguranje radnih, prostornih, tehničkih i drugih uvjeta u sjedištima sudova nastalih spajanjem i odluka o osnivanju stalnih službi u općinskim sudovima predlaže se da se navedeni dokumenti ostanu na snazi 31. prosinca 2019. godine kako bi se sukladno utvrđenim rokovima provela racionalizacija općinskih sudova. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne vidim ni jedan odbor. Otvaram raspravu. Najprije su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. **Grbić,

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, poštovana kolegice i kolege zastupnici. Na početku svoga izlaganja u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice želim istaknuti da klub Hrvatske demokratske zajednice podržava Prijedlog zakona o područjima i sjedištima sudova. Danas kada raspravljamo o Prijedlogu zakona o područjima i sjedištima sudova koji je Vlada Republike Hrvatske predložila kao nastavak aktivnosti na reformi pravosudnog sustava i racionalizaciji mreže sudova potrebno je podsjetiti na neke važne segmente racionalizacije. Vlada Republike Hrvatske 2007. godine donijela je zaključak o započinjanju procesa racionalizacije mreže sudova u Republici Hrvatskoj jer je postojeća mreža bila neučinkovita i neekonomična. Proces je započeo 2008. godine racionalizacijom mreže općinskih sudova na način da je od tada postojećih 115 općinskih sudova ustanovljeno 67 općinskih sudova. Nakon toga 2009. godine uslijedila je racionalizacija prekršajnih sudova na način da je od tada postojećih 106 prekršajnih sudova ustanovljeno 63 prekršajna suda. Predlagatelj se i pri racionalizaciji mreže općinskih i prekršajnih sudova rukovodio i novu mrežu predložio temeljem analize o broj predmeta, godišnjem prilivu predmeta, broju sudaca. Istim kriterijima se predlagatelj rukovodio predlažući racionalizaciju županijskih i trgovačkih sudova. Slijedom toga ovim prijedlogom umjesto do sada ustanovljenih 21 županijskih sudova predlaže se 15 županijskih sudova dok se utvrđena racionalizacija općinskih sudova usklađuje sa racionalizacijom županijskih sudova. Od do sada utvrđenih 13 trgovačkih sudova ovim prijedlogom ustanovljuje se sedam trgovačkih sudova i propisuje se koji će od njih rješavati sporove koji se odnose na brodove i plovidbu na moru i unutarnjim vodama i sporove na koje se primjenjuje plovidbeno pravo osim sporova koji se odnose na zrakoplove i zračno plovidbeno pravo, prijevoz putnika, zaštitu i uporabu industrijskog vlasništva, autorskog prava i srodnih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, na zaštitu i uporabu izuma i tehničkih unapređenja i tvrtke ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Nadalje, u prijedlogu zakona utvrđuju se općinski sudovi sužene nadležnosti koji neće postupati u kaznenim postupcima za kaznena djela za koje je propisana kazna zatvora preko 5 do 10 godina, u građanskim postupcima o utvrđivanju ili osporavanju očinstva ili materinstva iz radnih odnosa, za ispravak informacija i naknadu štete nastale objavom informacije, zaštitu od nezakonite radnje, te priznanju izvršenja odluka stranih sudova. Konkretno radi se o otočkim općinskim sudovima na Rabu, Krku, Malom Lošinju, Pagu, Starogradu i Supetru. Također ovim prijedlogom utvrđuju se područja i sjedišta četiri upravna suda, i to tako da se svaki pojedini upravni sud ustanovljuje za područje više županija, kojima ministar pravosuđa mora osigurati radni prostor i tehnički opremiti sudove u sjedištima suda, do 30. prosinca 2011. godine. S obzirom da se novi Zakon o upravnim sporovima primjenjuje od 2012. godine, te da su istim zakonom ustanovljeni upravni sudovi, kao prvostupanjski i Visoki upravni sud Republike Hrvatske kao drugostupanjski sud. Smatramo da je dobro što se predlagatelj odredio da je za provedbu postupka racionalizacije potrebno dulje vrijeme, kako u pogledu osiguranja potrebnih uvjeta radnog prostora, tako i tehničke opremljenosti županijskih i trgovačkih sudova u sjedištima koja su nastala spajanjem, a koju dinamiku osiguravanja ovih uvjeta pravilnikom donosi ministar pravosuđa. Isto tako prijedlogom zakona ovlašćuje se ministar pravosuđa da posebnom odlukom odredi osnivanje stalnih službi županijskih i trgovačkih sudova izvan sjedišta suda, do donošenja odluke da su osigurani uvjeti za rad suda u njegovom sjedištu. Na temelju iznijetoga imajući u vidu da se radi o završnim aktivnostima na racionalizaciji mreže sudova, i reforme pravosuđa, kao i usklađivanju zakonodavstva Republike Hrvatske, s pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati će prijedlog Zakona o područjima i sjedištima sudova.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 Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. Neće biti ništa novo kad čujete da se klub SDP-a protivi donošenju Zakona o područjima i sjedištima sudova, a iz jednog jednostavnog razloga što se sudovi ukidaju, te smo imali praksu sa ukidanjem sudova općinske nadležnosti, što se u praksi pokazalo da se promijenila zaista tabla, čak su i upisnici ostali isti. Ili imate apsurdni slučaj, odmah ću na primjeru suda, općinskog suda u Biogradu, mora evidentirati upis u Zadru, a onda se vrati opet u Biograd, i umjesto Općinskog suda u Biogradu, stoji natpis Općinski sud u Zadru, ispostava Biograd. Dakle od takvih reformskih zahvata, gdje se mijenjaju ploče, nema koristi. Još veća opasnost je ukoliko ne dođe samo do promjena ploče, nego da se stavi ključ u bravu sudovima, koji su zaživjeli već, bilo da se radi o sudovima županijske nadležnosti ali još više i još važnije od sudova trgovačkih sudova. Ako je i trebalo koji općinski ukinuti, ako i treba ukinuti koji županijski sud, ne dirajte u trgovačke sudove. Ako su sve mjere, nema zakonskog prijedloga koji Vlada u zadnje vrijeme nije podnijela da nije obrazložila da je to u cilju gospodarskog oporavka. Je li i ovaj prijedlog koji sigurno se tiče prije svega sudbenih stvari, sudbene vlasti i težnje da bude ona što efikasnija, da li ukidanje trgovačkih sudova doprinosi gospodarskom razvoju? Sud, odnosno građanin nema baš, iako se na žalost taj broj još uvećao, svaka tročlana obitelj ima jedan spor pred sudom, bilo koje nadležnosti, govorim o sudovima redovne nadležnosti, ali ipak ne ide se tako često na sud. I koliko god je svakom čovjeku njegova parnica je i njegov slučaj najvažniji. Za gospodarstvenike izgubiti jedan dan pa onome iz Dubrovnika otići u Split, koji je još uvijek prometno izoliran, jer još uvijek na žalost nije povezan autocestom, što to znači, koliki su to gubitci. Ali ne samo za tog pojedinca, odnosno za tu pravnu osobu. Koliko su skopčani svi troškovi svjedoka, vještaka, koliki su to troškovi. Da li je napravljena jedna financijska analiza što to znači, ali to je opsežna analiza. To nije samo veličina grada, broj stanovnika, broj priljeva priljeva predmeta, broj riješenih predmeta, koliko ima sudaca, koliko se matematički izračuna, to se izračuna sve u 15 minuta i to nije problem. Problem dakle bi bio, odnosno odgovor na ovaj problem koje su financijske uštede. Ne možete samo reći koliko ćemo imati sudaca, jer ionako ne možete ukinuti ta sudačka mjesta. Ako zatvorite bilo koji trgovački sud koji ste naumili, odnosno predlažete ili bilo koji županijski sud, vi tog suca ne možete ukinuti. Taj sudac mora imati svoju stolicu, svoj radni stol, molim vas u kojoj sobi kod susjednog suda, kad su već i oni pretrpani, a ovdje smo stvorili sve uvjete da ti sudovi rade. Sjetimo se samo 90-ih godina, kada ste upravo potezom pera je HDZ osnovao sudove, gotovo ispod svakog bora, i naravno da nije bilo sredstava, da se svi oni, niti bilo ikakvog razloga da ti svi suci, da svi ti sudovi rade.

Jer je neka u Preko bio općinski sud, imali smo javnog bilježnika. Ma kada gospodo? Kada je Zadar bio talijanski, pod talijanskom okupacijom? Pa zbog toga je to bilo. Ali ondašnja logika je bila di je nekada bio sud tu mora biti. Nin je bio stari prvi hrvatski kraljevski grad, mora tamo biti sud. To je bila ta logika. I što se događalo? Osnovani su sudovi koji nisu radili. A sada ćete zatvoriti sudove koji rade, i koji dobro rade. Pa nemojte to raditi. Ogromna su sredstva uložena u to. Primjerice samo sud u Zlataru 70 milijuna kuna, počeo je još konac, odnosno sredinom 90-ih godina, 2002. godine taj sud je, jer je bilo šteta dakle zaustaviti tu kad su već toliki novci dakle otišli u izgradnju velebne te zgrade. Sada je naumio predlagatelj staviti ključ u bravu tom velebnom zdanju, sudu koji dobro radi. Ogromna su sredstva utrošena to je točno. Što će sada, što će biti neko skladište u toj zgradi? Dakle, od jednog apsurda ne možemo ići u drugi. Istina je zaista na nekom malom pa čak nekoj maloj udaljenosti da imamo 2 županijska suda. To vjerojatno ni puno bogatije zemlje ne bi mogle podnijeti. S time se također treba složiti. Ali na ovakav način krenuti ukidanje sudova, tek toliko sa nekakvim administrativnim pokazateljima nije dobro. Prije svega treba sačuvati sve trgovačke sudove. E, kolega Kulušiću niste pogledali. Upravo Trgovački sud u Šibeniku se gasi i vi morate prvi ustati, kolegica Crljenko će ustati protiv toga da ostane sud u Šibeniku. Daj Bože, mi se slažemo s time i podržavamo. I prije ono uvodno kad sam govorila da su ove neke stvari jako važne za svih nas i za sudbenu vlast, za građane u konačnici. Svi ovdje dolazimo s različitih terena. Podsjetit ću na priču koju mi je ispričao pokojni Jadranko Crnić tamo davnih '50-ih godina i još ranije. U Gospiću, odnosno u Ličko-senjsku su htjeli tadašnje vlasti, a znamo kakve su bile, zatvoriti sud. Mještani su se digli vilama i potjerali i sud nije bio zatvoren. Vilama! Ne smiju se trgovački sudovi zatvarati. Ja mislim da ako smo se oko toga složili da je onda pola već odrađeno posla na zadovoljstvo prije svega građana, pravosudne vlasti, a i svih nas. Sada da vidimo što je malo sa ovim ukidanjem županijskih sudova u Koprivnici, Virovitici, u Gospiću. Županijski sud u Gospiću, kada sam prvi put vidjela tu zgradu zaista je velebna. I mnogi sudovi u puno većim sredinama nisu dosegli takvu razinu kakve uvjete ima Županijski sud u Gospiću. Evo sada nema županijskog suda jer se Županijskom sudu u Karlovcu pripaja Županijski sud u Gospiću. Zaista nema nema možda ni priliva toliko predmeta, mnoge prostorije zjape prazne … /Govornica se ne razumije./… i u druge svrhe upotrijebiti. Ali ako je već stanje kakvo je, ako smo odvojili ogromna sredstva za takav sud. On je u mramoru, on je u staklu, zašto sada tek tako ukidati taj sud. Ako je samo intencija da se stavi ploča onda taj neka vam bude, neka figurirate da ste napravili nekakvu reformu tom pločom, preći ćemo preko toga. Ali još veća je šteta da se stavi ključ u bravu. Jer što ćete napraviti sa županijskim sudovima koji relativno muku muče muče sa zaostalim predmetima koji su koliko toliko počeli, dakle uz sve ove silne napore i tu je evidentan napor koji ide godinama, koji već 10 godina se vuče što s većim ili manjim uspjehom kako u kojoj godini. Dakle, ti sudovi i u Bjelovaru i u Karlovcu, Slavonskom Brodu i u Varaždinu nisu veliki sudovi oni taman imaju opreme za sudeće suce. Gdje ćete vi smjestiti sada sve suce koji će doći iz Koprivnice i Virovitice u Bjelovar? Gdje ćete smjestiti suce iz Gospića, iz Požege u Slavonskom Brodu? Iz Čakovca i Zlatara u Varaždinu? Jel se o tome razmišljalo? Pomoćno svo osoblje, dakle zapisničare. Morate dati odgovor na to pitanje. Mi smo ovdje ukidali općinske sudove, mi odgovor na to nismo dobili hoće li postojeći sudovi raditi kao ispostave molim vas otvoreno nam recite ili će se staviti ključ u bravu tim sudovima? To kažem nikako nije dobro jer ćete od relativno sada ažurnih sudova i u Bjelovaru i u Karlovcu i u Slavonskom Brodu i u Varaždinu, da ne govorimo da su i ovi sudovi koji se pripajaju ažurni, dobiti sigurno neažuran sud. Je li to nama u ovoj fazi potrebno? Ja znam da naoko je nama netko rekao imate puno sudova. I onda sada mi što ćemo? Da bi otklonili tu primjedbu mi ćemo ukinuti sudove. Ma ukinimo mi predmete, a ukinut ćemo ih onda ako država bude efikasna pa bude malo potrebe za suđenjem, a ono sve što dođe da se u roku riješi. Ali to se ne rješava ako zatvorimo sudove. Dapače, zato je i bila naša intencija 2003. kad smo gotovo sve ove osim onih u velikim gradovima osnovali trgovačke sudove jer je bila upravo intencija kad su već osnovani ako neki gradovi, mnogi su gradovi, evo i Zaprešić, a i mnogi drugi i Gorica i neki drugi gradovi. Jedinice lokalne samouprave su dale svoje prostore jer je to bila i onda zakonska mogućnost kako da se pomogne pravosudnoj vlasti koja je uvijek deficitarna u sredstvima i vidimo tamo kod državnog proračuna da je Ministarstvo pravosuđa zadnje. Dakle, kad se svi namire Ministarstvo pravosuđa je zadnje. Dakle, i tu to treba mijenjati jednu koncepciju svijesti da prije svega treba omogućiti pravosudnoj vlasti sva sredstva, a onda dakle i tražiti da uredno obnaša svoju funkciju. Kod ukidanja sudova, što će biti sa troškovima koje ćete prouzročiti, odnosno koje će ukidanje sudova nužno prouzročiti građanima? Kažem daleko smo opet od koncepcije da svako malo mjesto mora imati svoj sud jer to mnoge bogatije zemlje to nemaju, ali vi morate znati da u manjim mjestima živi prije svega, i u tim manjim središtima, živi na okolnom području uglavnom staračko domaćinstvo koje nema ni vlastite automobile, a ako ima više nema vozačku dozvolu, koje je vezano za javni prijevoz koji je deficitaran u tom području. Kako će ti ljudi dolaziti? Morat će iznajmiti nekoga da ih vozi u te krajeve, u veći centar. Cijeli dan izdangubiti. To su ogromni troškovi za građane. posljedica ukidanja sudova je veliko poskupljenje postupka za građane. A država neće na tome ama baš ništa uštedjeti. Ako i uštedi se na nekakvoj objedinjenim upisnicima i materijalu to je benigno to je benigno i to je zanemarivo. Ja znam da je Vlada ponukana jedinom primjedbom, a to je imate puno sudaca, imate puno sudova. To se lako otkloni. Riješit ćemo i ukinut ćemo to kad dakle obračunamo sa zaostacima. Da smo se mi u konačnici riješili svih zaostataka onda je to konačno i vrijeme da stanemo i podvučemo crtu ajmo vidjeti koje sudove treba ostaviti, a koje nužno treba koje nužno treba ukinuti jer nemaju nikakvu svrhu. Za trgovačke sudove to je prije svega ažurnost postupanja i mogućnost dakle da, jer je brzina postupanja najpotrebnija upravo u trgovačkim stvarima. Pri trgovačkim sudovima još uvijek dan danas imamo zarobljeni ogroman novac koji stoji zarobljen u trgovačkim sudovima. Ako se sudu u Splitu još pripoji sud u Dubrovniku koji je postao ažuran, koji ima veliki broj predmeta, to ćete čuti bolje od kolegice Bonačić koja će to elaborirati pa ćete vidjeti što će se dogoditi sa Trgovačkim sudom u Splitu, će zagušen neće moći rješavati ni onaj priliv koji ima iz Splita i okolnog područja. Isto tako sa Trgovačkim sudom u Zadru ako im s pripoji sud u Šibeniku. Dakle, ekonomski pokazatelji i razlozi stoje upravo da tu i država mora pokrenuti još veće mehanizme ubrzanja postupaka pred trgovačkim sudom, tu su se stvari stubokom mijenjati pa nemojmo dobru stvar upropastiti. A ovi drugi sudovi, sudovi redovne nadležnosti, moramo imati svi uvida da nije to samo ekonomski pokazatelj, da sudovi uvijek kroz svoju povijest i djelovanje obilježavaju i našu pravnu pismenost i našu pravnu povijest i našu samosvjesnost. To daleko govori se i o širem kulturnom aspektu. Dakle, oni sudovi u tom smislu imaju također ne samo ovu svoju redovnu ulogu, nego se kroz povijest na takav način valoriziraju. Pa nemojmo sada u slobodnoj Hrvatskoj ukidati ono što je hrvatsko. **Jarnjak, Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče. Ako su mi osigurani uvjeti ja bih počela govoriti. Dakle, zastupnica je netočno rekla da su racionalizacijom samo promijenjene ploče i da Vlada rukovodila samo jednom primjedbom kroz racionalizacije općinskih sudova, dakle samo jednom primjedbom imate previše sudova. Doduše točno je da su promijenjene ploče, ali to nije bit racionalizacije i to bi zastupnica kao bivša ministrica itekako dobro mogla znati da je bit racionalizacije to da suci i predmeti spojenih sudova postaju predmeti i suci istog suda i da se mogu rješavati, da suci mogu specijalizirati za pojedina područja. I racionalizacija sudova nije svrha sama sebi i nije preporuka Europske komisije samo zato što je velik broj sudova, nego zato što je to jedna od mjera i puteva kako bi se osiguralo profesionalno i učinkovito pravosuđe, a onda će se i predmeti smanjivati sukladno tome. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Drugi ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Ja bih ispravio navod kolegice Antičević da se trgovački sudovi zatvaraju. Trgovački sudovi se ne zatvaraju, već se primjerice Trgovački sud u Dubrovniku pripaja Trgovačkom sudu u Splitu. Nadalje, ispravio bih da je kolegica kazala da treba izgubiti cijeli dan i da su veliki troškovi npr. iz Dubrovnika do Splita obzirom da nema autoceste. Racionalizacija trgovačkih sudova treba se provesti do 31.12.2019. godine, a do tada dužnost je data ministru da formira stalnu službu izvan sjedišta suda, znači da će u Dubrovniku biti izvan sjedišta Splita u Dubrovniku će i nadalje nastaviti raditi trgovački sud. I imamo ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Ante Kulušić. **Kulušić, Ante (HDZ)** Pa kolegica Antičević upravo što je kolega Grbić kazao ponovila je u svojoj raspravi 100 puta da se trgovački da se trgovački sudovi gase. Ja bi bija isto protiv toga da se Trgovački sud Šibeniku gasi i u Dubrovniku i u drugim sredinama. Ovo što je kaza kolega Grbić do 2019. godine će svi žitelji grada Šibenika i Dubrovnika i ostalih moći predavati svoje predmete u Trgovački sud u Šibeniku. Međutim, kada evo, gospodin Mršić dobacuje, u Šibeniku je za vrijeme mandata bivše koalicijske vlasti od 2000. do 2003. godine ugašena ispostava Hrvatskih cesta bez ikakvih razloga i uopće tada nije vodila brigu o Dalmaciji iako je bila iako je bila ministrica, ali smo mi to nije bila prebačena u Zadar nego u Split iako smo to 2005. vratili. bila pun usta Dalmacije i nije toliko vodila brigu o Dalmaciji. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Ja bih molio bez dobacivanja iz klupe kao što vi tražite da se vama osiguraju normalni uvjeti, omogućite i drugima da govore. Molim vas uvažena zastupnice, to je dobra odluka da odete. Na redu je Klub IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

ne bi smjeli podržati ovaj prijedlog zakona i stvarno zašto ukidati recimo taj sud. Ja mislim da ne postoji niti jedan stvari razlog zašto bi se ukinuo Trgovačkom sudu u Pazinu. Najbolje dvije stvari recimo ona Sanaderova vlada učinila za Istru, a jedna od tih dvije je recimo ovaj trgovačkom sudu. Sada ova Vlada to što je dobro uradila ona prije naprosto ukida. ne branim da se razumijemo ja Sanadera, ali ja mislim da se osnivanjem trgovačkom suda u okolnostima kada se to napravilo i kada se to dogodilo pomoglo i Istri i Hrvatskoj i gospodarstvu Istre a daleko više Državnom proračunu Republike Hrvatske. Ovo što je pred nama ja bih rekao da je jedna čista politika. Možda čak malo da budem konkretniji politikanstvo. Gotovo bih se usudio reći da je to štetočinstvo. Upravo tako. Netko tko svaki dan poziva preko njujorške burze ili odakle nove investitore, netko tko stalno progovara o razvoju ove zemlje, koji se brine tobože za gospodarstvo, netko tko želi pokrenuti recimo jedan gospodarski oporavak sve čini ovakvim mjerama ili ovakvim zakonima da do toga ne dođe. Da je zakon politikanstvo evo najrječitiji podatak kojega sam ja dobio upravo ali prije toga da citiram ovaj sa strane drugog, što se formira 7 trgovačkih sudova. Bjelovar, Rijeka, Osijek, Split, Varaždin, Zadar i znači Zagreb. To je broj jedan. Ja se slažem, mi imamo velike gradove, imamo jedan Split, imamo jednu Rijeku, imamo normalno Zagreb, imamo Osijek, ali opet pazite u jednom Osijeku je recimo 115 tisuća ljudi u jednoj Puli je 70 tisuća ljudi. Trgovački sud u Zadru ostaje, znamo zašto, zato jer je tamo na vlasti HDZ. U jednome Bjelovaru, zato govorim o politikantstvu, ostaje trgovački sud, zašto, jer je tamo na vlasti HSS. U jednom Varaždinu taj sud ostaje zato jer je tamo na vlasti koalicija s HDZ-om. Međutim, pustimo čak i ovakvu podjelu, recimo velikih gradova. Valjda bi trebali ti trgovački sudovi prvenstveno biti na usluzi gospodarskim sustavima, trgovačkim društvima, društvima pojedincima, obrtnicima, zadrugama. A po tome onda ispada da je Trgovački sud u Pazinu koji pokriva Županiju istarsku sa cca 200 tisuća stanovnika zapravo na 3. mjestu u državi. Po svemu, na 3. mjestu u državi. Prvi je Zagreb, ali Zagrebu gospodo gravitira preko 1 milijuna stanovnika, drugi je Split kojemu gravitira preko 600 tisuća stanovnika i onda otprilike 3. i 4. mjesto dijele Istra sa 200 tisuća stanovnika i Primorsko-goranska županija sa preko 300 tisuća stanovnika. Evo kako to otprilike izgleda u stvarnosti. Aktivna trgovačka društva, samo da ja to Mi u Županiji istarskoj kada govorimo o društvima imamo 9527 aktivnih trgovačkih društava. Tko ima više od nas? Ima samo Splitsko-dalmatinska županija, a tom sudu u Splitu gravitira rekoh 600 tisuća ljudi. 11 tisuća 437, nepunih dvije tisuće više. I još normalno više ima Grad Zagreb, ali opet mu gravitira preko milijun ljudi, milijun ljudi, 34 tisuće 577 aktivnih trgovačkih društava. Rijeka ima recimo 200 trgovačkih društava manje nego Istra. Ukupno kada tome pridodamo i aktivne obrte Istra ima ili Pazinu gravitira 18402 trgovačka društva. Da nađem ja sada tu Osječku županiju, sigurno i daleko, Osječka županija svega 8715, znači 10 tisuća manje nego recimo Istra. 10 tisuća manje nego Istra. I sada nekom velikom mudracu pada na um da taj sud treba Ili prema vrijednosti predmeta, ovršnih i parničnih predmeta zaprimljenih u 2008., znači glavnica bez kamata. Na prvom mjestu je Grad Zagreb 5,5 milijardi kuna, na drugom mjestu je Istra ili Pazin 3,9 milijardi kuna, na trećem Rijeka 3,5 milijardi kuna itd., itd. Međutim, ajde još jedanput, pustimo recimo i ove velike gradove. Ja sebi samo postavljam pitanje zašto to gospodo treba u ovome trenutku činiti. Tvrdim da se time čini šteta. Ma pustimo čak i Istru, ali se čini šteta ekonomiji Republike Hrvatske. I zato tvrdim da jedan ovakav zakon nikome u ovome trenutku nije potreban. Nije potrebno ukinuti, da se nadovežem na riječi moje prethodnice, niti jedan trgovački To je naprosto nepotrebno u ovom trenutku. Konačno, sad si čovjek postavlja pitanje koliko će nas ta racionalizacija koštati. I ovdje u obrazloženju ovoga zakona se kaže da racionalizacija mreže županijskih trgovačkih sudova provest će se do 31. prosinca 2019. godine, sukladno dinamici. Potreban iznos sredstava za provedbu racionalizacije mreže sudova procjenjuje se na 45 milijuna kuna u razdoblju od 2011. do 2019. godine. I onda se dalje ovdje navode ovim zakonom uspostavlja se novi sustav upravnog sudovanja u 2011., ukupno potreban iznos sredstava za upravno sudovanje iznosi 27 milijuna kuna, od čega na rashode za zaposlene ide 25 milijuna kuna itd., to samo povećava troškove, nikako ih ne smanjuje. Mi gospodo ovim zakonskim prijedlogom sigurno ne štedimo, mi trošimo, ali lako što trošimo, mi sebi radimo štetu. I utoliko mene nitko ne može uvjeriti da Europa je ta koja traži naprosto jedan ovakav zakon. Što ima Europa sa našim ustrojem sudova, sa našom mrežom sudova. Ako na tome inzistira, onda zapravo svjesno destabilizira naše gospodarstvo i ništa drugo. I u čijem je to interesu da se naprosto čini šteta hrvatskom gospodarstvu? Tvrdim ničijem. Osim toga, mi usvajamo izmjene, danas smo o tome raspravljali, ovog Stečajnog zakona, govorili govorili smo o skraćenom stečajnom postupku. Preko noći će biti upućeno preko poreske uprave itd. našim trgovačkim sudovima oko 19 tisuća zahtjeva za ona trgovačka društva koja koja u ovom trenutku ne zapošljavaju niti jednog radnika. Pa to treba netko odraditi. Tko će to odraditi? Moraju odraditi trgovački sudovi, a sada eto ukidamo tako ustrojenu mrežu sudova. Ja vas molim da se strpimo sa ukidanjem ovih sudova dok jednostavno sprovedemo barem čišćenje tih mrtvih gospodarskih duša koje treba sprovesti prema jutros raspravljanom Stečajnom zakonu. Mene jasno da boli za ranije ukinut Općinski sud u Buzetu, ali ovo je ipak Trgovački sud u Pazinu, to je jedna puno ozbiljnija stvar. Da li je ikakva ušteda, o čemu je Ingrid prije isto govorila, učinjena sa ovim ukidanjem tih općinskih sudova, nije. Šteta je za sve, a nemamo kome to zapravo reći. ja ću vam sada pročitati manje-više dopis kojega smo mi svi zastupnici iz Istre dobili od našeg trgovačkog suda tako da ne bi tu bilo nikakve improvizacije. Pa onda oni kažu da prema nacrtu prijedloga zakona, citiram: o području, sjedištima sudova, predstavljeno na 71. sjednici Vlade proizlazi da racionalizacija mreže trgovačkih sudova vodi ka ukidanju tih sudova, između ostalog i u Pazinu. Trgovački sud u Pazinu je još u mjesecu ožujku 2010. dostavio Ministarstvu pravosuđa dopis u kojem je analizirajući kriterije racionalizacije mreže sudova utvrđeno od strane navedenog ministarstva utvrdi kako se Trgovački sud u Pazinu s obzirom na kriterije nalazi na 4. mjestu, iza Trgovačkog suda u Zagrebu, Splitu i Rijeci, od ukupno 13 trgovačkih sudova. Znači po svemu recimo ispred jednog Osijeka i barem četiri od ovdje trgovačkih sudova koji će "preživjeti" ovu reformu ili ovo sakaćenje. Ne ponavljajući navode dalje, navode iz spomenutog dopisa od 5. ožujka 2010. ovim želimo uspoređujući Trgovački sud u Varaždinu, Zadru, Bjelovaru, Pazinu itd. i dolaze do onih podataka o kojim sam vam ja maloprije govorio, vam ja maloprije govorio, o broju gospodarskih subjekata i tome slično itd. Mogu vam to fotokopirati da ja sad baš ne citiram svaku od tih njihovih stavaka. Ali ono što je bitno u Istri još jedanput ponavljam imamo 18402 aktivna trgovačka društva u Primorsko-goranskoj županiji cirka toliko, u Zadru 8114. Znači, 10300 manje nego u Istri. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji imamo svega 3193 aktivna poslovna subjekta, 15000 manje, 15300 manje nego u Istri. Tamo ostaje trgovački sud, u Pazinu se naprosto gasi. Da li hoćemo sad govoriti koliko je prošle godine osnovano novih trgovačkih, pardon društava. Nema potrebe. Ali znajte gospodo još jedanput govorim o ovim disproporcijama i nije normalno da nam gospodo u ministarstvu radite tu štetu. Ponavljam, 18402 aktivnih je pravnih subjekata u Županiji istarskoj, u Zadarskoj 8114, 10300 manje. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 3193. Tražim Varaždin. Ali pretpostavljam da nema više od koliko, da nema više od 7, 8000 ovih subjekata. Nije sada to ni bitno. Za kraj istarsko gospodarstvo kao i svo u Hrvatskoj ima silnih problema. Kako vrijeme dolazi svi ćemo ih imati još i više, ali još uvijek je evo i prema tim brojkama koje iznosim najdinamičnije u Hrvatskoj. Imamo najveći izvoz per capita od svih hrvatskih županija. Još uvijek je dolje najmanja nezaposlenost. Imamo relativno stabilne velike sustave, relativno. Evo danas je Uljanik iz Bruxella dobio konačno onu suglasnost da može sklapati ugovore o gradnji brodova, da nije društvo u problemima za razliku od ostalih brodogradilišta u Republici Hrvatskoj. U proračunu sam siguran da su stanovnici proračuna Republike Hrvatske najzastupljeniji, najmanje se vraća. Jasno politika IDS-a ni nije da se nešto vraća, samo gospodo manje uzimajte. To bi bilo pošteno. I za kraj još jednom kažem nemojte nam raditi štetu. Nemojte ukidati trgovačke sudove kao što je govorila i Ingrid. Pošaljimo konačno poruku jedanput i Europskoj uniji ne damo sudove, jer oni su dio na neki način hajde našeg identiteta, neke prepoznatljivosti, nekog komunalnog ustroja itd. Ukinite vi dio administracije u Bruxellesu, Strasbourgu jer takva Europa sa takvim nalozima nam jednostavno ne treba. Ali nam ne treba niti politika koja će pred tom Europom na svaki njihov zahtjev da ne kažem nemojte mi zamjeriti skidati gače. Utoliko još jedanput ovo je zakon u prvom čitanju. Ima vremena da se valjda nešto shvati od onih ljudi koji imaju moć i koji kontroliraju parlamentarnu većinu i dajte molim vas računajte o tome da vis a vis samih gospodarskih tokova ima potrebe da Trgovački sud u Pazinu i dalje egzistira kao i do sada. I hvala onoj bivšoj Vladi koja je shvatila, a da nije možda ni ona u kojoj je IDS bio godinu dana da ima potrebe za formiranjem tog suda. I to treba isto tako reći. Pitanje da li bi ga dobili .../Govornik Imamo dva ispravka netočnih navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženog kolegu bih ispravio kada je kazao, citiram: "Ovaj prijedlog zakona čini konkretnu štetu." To treba ispraviti. To je netočan navod. Sasvim sigurno nekakve financijske štete tu nema, a vezano za njegovo izlaganje ću nadopuniti ovaj ispravak. Naime, za područje tri županije, dakle Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske osniva se Trgovački sud sa sjedištem u Rijeci, a kako je premrežena sudovima Istra imate na stranici šest i toga stvarno primjera da nigdje u Hrvatskoj nema. Dakle, imamo općinske sudove u Bujama, u Labinu, u Pazinu, u Puli, u Poreču i u Rovinju i na broj stanovnika i na broj predmeta nigdje takve gustoće dakle ne možemo nigdje drugdje naći. Dakle, kada se govori o ovome onda i te stvari treba imati u vidu i ni na jedan način županija iz koje vi dolazite nije uskraćena ni po ovom ustroju pravosuđa, sudova u Republici Hrvatskoj. Onda treba biti korektan i to usporediti sa drugim područjima Trgovački sud u Osijeku za područje grada Osijeka i Osječko-baranjske županije sa brojem registriranih trgovačkih društava. Kolega Kajin, broj predmeta na trgovačkom sudu u sjedištu Osječko-baranjske nekorektno uspoređivati sa sudom u Pazinu jer broj predmeta i broj registriranih trgovačkih društava opterećenog suda nije ista. Prema tome, ne možemo uvrstiti usporedbu sa brojem trgovačkih društava sa brojem predmeta i sa opterećenosti suda u Osijeku. Šta bi trebali ukinuti sud u Osijeku i Slavoniji da bismo sačuvali sud u Pazinu. idemo tu za uštede, idemo štedjeti ali nemojte dirati moje dvorište, dirajte tuđe. O tome treba malo razmisliti. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo dalje raspravu po klubovima. Za Klub HNS, HSU uvažena zastupnica Danica Hursa. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Državna tajnice sa suradnikom. Kolegice i kolege Aktivnosti vezane uz reformu pravosudnog sustava nastavljaju se i po prijedlogu ovog zakona idu na području županijskih i trgovačkih sudova. Zakonom se predlaže smanjenje županijskih sudova sa 21 na 15 i određuje njihovo područje i sjedište kao i područja i sjedišta općinskih sudova iz nadležnosti svakog pojedinog županijskog suda. Prema tom prijedlogu šest županijskih sudova pripaja se drugom županijskom sudu. U tih šest nalazi se na žalost i Županijski sud u Zlataru koji bi se trebao pripojiti Županijskom sudu u Varaždinu. U prijedlogu istog zakona također se utvrđuje 7 trgovačkih sudova od ukupno sada ustanovljenih 13. Iz prijedloga zakona vidljivo je Trgovački sud u Varaždinu postaje nadležan za moju Krapinsko-zagorsku županiju. Po istom zakonu ustanovljuju se četiri upravna suda kao prvostupanjski sudovi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i Visoki upravni sud Republike Hrvatske kao drugostupanjski sud. Zagorci će po usluge ovoga suda putovati u Zagreb. Vlada odnosno ministarstvo po najnovijem prijedlogu zakona o županijskim sudovima radi na racionalnosti pravosuđa na način da planira utrošiti 45 milijuna kuna, radi osiguranja potrebnih uvjeta za rad, tehničku opremljenost i osiguranje prostornih uvjeta za rad ovih sudova. Moram reći, nedavno je zgrada i opremanje Županijskog suda u Zlataru, već je o tome bilo riječi, stajalo porezne obveznike 70 milijuna kuna, a sada eto po ovom prijedlogu zakona slijedi selidba i pripajanje istog Varaždinu. Po istom prijedlogu zakona ne vidi se kolike se uštede planiraju ovakvom racionalizacijom sudstva. Ako se i složimo s ministrom, da je temeljni cilj racionalizacije stvoriti veće sudove, sudove unutar kojih će se suci moći specijalizirati za pojedine grane prava, i u kojima će moći kvalitetnije suditi, onda nikako u prilog racionalizaciji ne ide izjava da nitko od sudaca i službenika neće dobiti otkaz, nego će uz plaću primati i naknadu za putne troškove. Pa pobogu, zar je to ušteda ili je to stvaranje novih obveza, novih troškova na teret poreznih obveznika. Gdje se u toj cijeloj priči nalaze građani, gospodarstvenici, korisnici usluga suda i sudovanja. Ja bih tu posebno podvukla posebno mi Zagorci. Građani su nezadovoljni, naročito s onih područja gdje su ukinuti postojeći sudovi, jer će zbog reorganizacije morati putovati i prevaliti puno više kilometara u puno dužem vremenu, vremenu, sa puno više potrošenog osobnog vlastitog novca. Kad je riječ o nama Zagorcima, Varaždin je nekim rubnim naseljima udaljen preko 150 kilometara, primjerice zagorska sela, Varaždin 152 Dakle po već usvojena dva zakona i prijedlogu ovog trećeg, Vlada uštedu prosljeđuje na račun velikog broja građana, preko 1 milijun koji takovim načinom ulaze u neravnopravan položaj s onima kojima se sjedišta sudova nisu mijenjala. Mi u klubu HNS-a, HSU-a nismo podržali prethodna dva zakona, radilo se o općinskim i prekršajnim sudovima, a nećemo podržati ni ovaj prijedlog Zakona o područjima i sjedištima sudova, jer držimo da se reforma pravosuđa ne radi samo ukidanjem i spajanjem sudova, nego prije svega mjerama kadrovske i normativne prirode, koji će za posljedicu imati učinkovitije sudstvo, a to je zapravo cilj. Što će ukidanje ili pripajanje sudova imati za posljedicu u nizu. Kako će i gdje funkcionirati gruntovnice, državno odvjetništvo, javnobilježništvo, to je tek za vidjeti. Situacija sigurno nije dobra za lokacije gdje se sjedišta sudova ukidaju. Osim toga gubitkom suda svaka sredina gubi dio svoga identiteta, ali i dijela svakog drugog vida razvitka i napredovanja. Tko ima pravo na tome i na takav način raditi. Klub HNS-a, HSU-a predlaže Vladi da zadrži sjedište županijskog suda u Zlataru, iz razloga koje sam napred navela, ali podupirem razloge i navodim učinkovitost ovog suda, pa predlažemo da Županijski sud u Zlataru pokriva općinske sudove u Zaboku, Krapini i Zlataru, a također predlažemo da se Županijskom sudu u Zlataru pripoji Općinski sud u Zaprešiću, koji je nadležan za općine i grad, koji po svom geografskom položaju, cestovnom i željezničkom infrastrukturom čine zaista jednu cjelinu. I sad još samo nekoliko riječi o trgovačkim sudovima. Mi u klubu HNS-a, HSU-a također držimo da su trgovački sudovi specijalizirani sudovi za potrebe gospodarstva i njegov servis, pa ako se želi oporavak gospodarstva, trebaju nam i ažurni i kvalitetni trgovački sudovi u punom broju, kao što to sada imamo. Evo po ovakvom prijedlogu zakona klub HNS-a, HSU-a neće podržati. Nadamo se da će dio primjedbi ili sve primjedbe koje smo iznijeli predlagatelj akceptirati i uvrstiti u drugo čitanje. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. I u ime kluba HSS-a, uvaženi zastupnik Zdravko Kelić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajniče, poštovana kolegice i kolege. Vlada Republike Hrvatske podnijela je Hrvatskom saboru prijedlog Zakona o područjima i sjedištima sudova. Iako se na prvi pogled radi o tehničkom zakonu, kojim se ustanovljuju općinski, županijski, trgovački i upravni sudovi, i utvrđuju njihova područja i sjedišta u kojima će djelovati, ovaj je zakon zapravo od iznimne važnosti za pravnu sigurnost svih nas građana i hrvatskog gospodarstva, jer se njime uređuje organizacijsko funkcioniranje sudbene vlasti u zemlji i uspostavlja nova mreža sudova na čitavom državnom teritoriju. Vlada Republike Hrvatske se još 2007. godine opredijelila za započinjanje racionalizacije mreže sudova, te je Zakonom o područjima i sjedištima sudova iz 2008. godine broj općinskih sudova smanjen sa 115 na 67, a a Zakonom o područjima i sjedištima prekršajnih sudova umjesto dotadašnjih 106 prekršajnih sudova ustanovljeno je ukupno 63 prekršajna suda. Ovim prijedlogom zakona pristupa se daljnjoj racionalizaciji mreže županijskih i trgovačkih sudova, te ustanovljuju sjedišta i područja nadležnosti za četiri upravna suda Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. U njihovim ustanovljavanjem u bitnome će se smanjiti pritisak priljeva spisa predmeta na Upravni sud Republike Hrvatske, te osigurati smanjenje zaostataka o radu na tome sudu. ustavljanjem novih dosad nepostojećih prvostupanjskih upravnih sudova na Upravnom sudu Republike Hrvatske, stoji zadaća ujednačavanja sudske prakse novih sudova. Pravna sigurnost naših građana i naših gospodarskih subjekata koja se postiže zakonitim suđenjem u razumnom roku od tolikoga je značaja za normalno funkcioniranje države, odvijanje života pojedinaca, te gospodarsko osnaživanje čitave zemlje i privlačenje stranih i domaćih investitora da se njezin značaj ne može podrediti trenutnom stanju državnog proračuna. Europska Unija u koju uskoro ulazimo ustanovila je cilj. Efikasno pravosuđenje. Ali nisu u ingerenciji EU, odnosno Europske komisije propisivanje puta do toga cilja. Dapače, ništa u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju ne odnosi se na unutarnju organizaciju sudstva države kandidatkinje jer kada bi to bilo tako u sadašnjim državama članicama EU već bi bili ustanovljeni jednoobrazni sudovi što nije slučaj. Naprotiv, unutarnja organizacija sudstva i uspostavljanje mreže sudova u svakoj državi njezina je unutarnja stvar prilagođena povijesnim, tradicijskim, kulturnim i gospodarsko-razvojnim specifičnostima svake države što se odnosi i na Hrvatsku. U ocijeni stanja navodi se da se na temelju analize u broju predmeta godišnji priliv predmeta i broju sudaca na županijskim i trgovačkim sudovima predlaže ustanoviti 15 od dosadašnjih 21 županijskih sudova, odnosno 7 od dosada ustanovljenih 13 trgovačkih društava. Mi u klubu HSS-a podržavamo racionaliziranje mreže dosadašnjih sudova i uspostavljanje upravnih sudova u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, ali isto tako čvrsto stojimo na stajalištu da su izvrsnost u radu, rješavanje broja predmeta te godišnji priliv spisa ključni kriterij uspješne racionalizacije mreže sudova. Analizirajući statističko izvješće Ministarstva pravosuđa o količinskom učinku rada sudaca za 2008. i 2009. godinu mi u klubu HSS-a ustanovili smo da su suci Županijskog suda u Koprivnici koji se ovim prijedlogom zakona predlaže spojiti Županijskom sudu u Bjelovaru u 2008. godini riješili najveći broj predmeta po jednom sucu svih županijskih sudova u državi, 358, dok su u 2009. godini sa 328 riješenih predmeta po jednom sucu nalaze na 4. mjestu. Prema istom izvješću proizlazi da se u određenim županijskim sudovima spojeni oni županijski sudovi koji imaju manje od 10 sudaca s obzirom da zadržani Županijski sud u Vukovaru prema službenom izvješću Ministarstva pravosuđa ima 10 sudaca u 2009. godini mi u klubu HSS-a pretpostavljamo da je došlo do previda prije analize i brojčanih podataka od strane Ministarstva pravosuđa, a kod izrade ovog prijedloga jer Županijski sud u Koprivnici također ima 10 sudaca u 2009. godini. Stoga pozivamo Vladu RH da do drugog čitanja u mrežu sudova uključi i postojeći Županijski sud u Koprivnici. Zaključno, podržavamo donošenje ovoga zakona i vjerujemo da će se njegovom primjenom stvoriti uvjeti za bolju efikasnost rada sudova što će doprinijeti jačanju pravne sigurnosti u državi.

ministarstva. Dakle, za pretpostaviti je kao što je i kolegica Ingrid rekla da nećemo poduprijeti ovaj zakon. Međutim, ja imam možda malo oprečno drugačije stajalište od nje osobno zato jer ja mislim da ovaj zakon nije dovoljno ambiciozan. Ako je potrebno racionalizirati mrežu sudova prije svega županijskih sudova u ovom slučaju onda mislim da je ukidanje 6 sudova premalo. Ja mislim da bi trebalo racionalizirati sustav da imamo 10 županijskih sudova i da je to za hrvatske prilike sasvim dovoljno jer da smo čuli kriterije prema kojim je došlo do pripajanja nekih sudova nekim sudovima onda bismo možda mogli reći zašto je baš 15 odabrano? Zašto nije 17, 13 ili 10? Evo ja mislim da bi 10 bila jedna lijepa okvirna, okrugla brojka za broj županijskih sudova na području RH. A zašto mislim, dakle da nismo znali i čuli kriterije pa sada imamo dosta problema oko toga, oko percepcije zašto nešto jest, a zašto nešto nije? Kao što je i predstavnik kluba HSS-a rekao ovim prijedlogom zakona predviđa se da se Županijskom sudu u Bjelovaru spoje Županijski sudovi u Koprivnici i Virovitici. Tko se kome tu pripaja? Dakle, pripaja se Županijski sud u Koprivnici koji je 3 godine uzastopce sud koji je riješio najviše prosječnih predmeta po sucu u Hrvatskoj. U izvješću Ministarstva pravosuđa, dakle ne u političkom nekom izvješću, u izvješću Ministarstva pravosuđa piše rečenica "najviše prosječnih predmeta po sucu riješe suci Županijskog suda u Koprivnici, 358 predmeta.", 2007.,2008., 2009. godina za 2010. nemamo podataka. ti koji najviše predmeta riješe u Hrvatskoj pripajaju se sudu u Bjelovaru koji riješi 254 predmeta po sucu ili 104 predmeta 104 predmeta po sucu manje. Dakle, umjesto da one koji su manje efikasni pripojimo onima koji su više efikasni mi one koji su više efikasni pripajamo onima koji su manje efikasni. Pa ćemo tako za kaznu one koji su radili pripojiti za nagradu onima koji nedovoljno dobro rade. I imamo daljnji kriterij, znate koji je najneefikasniji sud u RH županijski? Velika Gorica. Ajde sad da pitamo između Velike Gorice i Koprivnice koji županijski sud će se ukinuti? Koprivnica! Jer zašto bi ostajali dobri sudovi. Neka ostanu oni koji su loši. I pripojit ćemo lošima dobre sudove jer će vjerojatno onda ovi dobri suci kad dođu na loši sud učiniti da loši sud ili neefikasniji sud postane efikasniji sud. A što ćemo postići sa pripajanjem? Dakle, kada spojimo Bjelovar, ne kada spojimo, čak bi bolje zvučalo da se spajaju sudovi u Bjelovaru, Koprivnici i Virovitici pa da se odredi sjedište negdje nego se Koprivnica, nego se Koprivnica, Virovitica pripajaju Bjelovaru i kada se ta 2 suda pripoje Bjelovaru dobit ćemo sud gdje će biti više od 32 suca. Dobit ćemo treći najveći sud u Hrvatskoj. Prvi je u Zagrebu, drugi je u Splitu, treći je u Bjelovaru. Taj u Bjelovaru će biti 3 puta veći od nekih drugih županijskih sudova. Primjerice od Županijskog suda u Slavonskom Brodu koji danas ima isti broj sudaca kao Županijski sud u Koprivnici, ali je značajno neefikasniji, negdje 20% je neefikasniji od Županijskog suda u Koprivnici. I kada mu pripojimo Požegu bit će duplo manji od budućeg Županijskog suda u Bjelovaru. Ili primjerice imamo sudove koji će biti gotovo 3 puta manji. U Šibeniku, u Sisku, u Zadru. Kako to da se ukidaju samo sudovi u kontinentalnom dijelu Hrvatske, izuzev Gospića, a gle čuda ne treba niti jedan sud u Dalmaciji spojiti jer tamo sve savršeno funkcionira. Zato vam govorim o brojci od 15 da je premala ili da je previše. Ili ostavimo sve ili ukinimo doista ono i racionalizirajmo priču na neku kvotu, pa recimo da županijski sud ne može biti ispod 25 sudaca. Ali nemojmo ukidati sud sa 10 sudaca u Koprivnici a ostaviti sud sa 10 sudaca u Slavonskom Brodu. Ili pripojimo lošiji sud boljem sudu pa neka oni sa lošeg suda nauče malo bolje suditi na ovom sudu koji je efikasniji. Ja ne govorim o sporadičnosti. Županijski sud u Koprivnici je godinama najefikasniji sud, a da ne govorim o tome da nije popunjen do kraja, da ne govorim o tome da se vrlo teško imenuju suci, da se vrlo teško dobijaju sudski savjetnici, da danas još imamo problema ne da imamo nego da nema uopće uopće prostornih uvjeta za rad županijskog suda jer djeluje čak na dvije lokacije podstanar je kod općinskog suda. Ovim spajanjima sudova slijedi ukidanje ili spajanje županijskih državnih odvjetništava. Pa ćemo mi doći u situaciju da nam jedna cijela struktura vrlo vrsnik pravnika bude preseljena iz određenih gradova, za njima će vjerojatno seliti neke advokatske kancelarije, jer neće nastajati veće, bolje i svestranije advokatske kancelarije u gradovima gdje nemate niti županijski sud. Pa tamo će biti samo one advokatske kancelarije i uredi koji sude međe i tako to malo tu i tamo tko je kokoš kome ukrao i ostalo. A ovi koji se bave ozbiljnijim predmetima bit će u gradovima gdje postoje županijskih sudovi. Da li netko razmišlja o razvoju tih gradova gdje sada ukidamo te županijske sudove? Mi imamo kriterije, ja vam ponavljam kada spojite sud, kada pripojite sud iz Koprivnice i Virovitice u Bjelovar dobit ćete treći najveći županijski sud u Republici Hrvatskoj. U Bjelovaru danas već suci jedan drugome sjede na vratu, jer nemaju gdje sjediti. I ne samo to nego u Bjelovaru ostaje i trgovački sud. Dakle, ukidamo Županijski sud u Koprivnici spajamo s Bjelovarom, ukidamo županijsko državno odvjetništvo spajamo sa Bjelovarom, u Bjelovaru ostavljamo i trgovački sud. možda na kraju da ukinete i Koprivnicu. Čemu će vam uopće takav grad? Idete nakon toga ne nakon nego paralelno s tim ukidate željezničko čvorište i selite ga u Varaždin, jer vrlo važni koridori prolazi željeznice inače kroz Varaždin za razliku od Koprivnice. Ukidate policiju selite je u Varaždin. A čemu ćemo onda tamo uopće ostati? Daje nas sve lijepo raselite i bit će puno bolje nego da radite ovakve stvari koje naprosto ne stoje, ne drže vodu. Dajete nam iznesite kriterije, recite po kojem kriteriju nekom opstaje, po kojem kriteriju netko nastaje, po kojem kriteriju se netko pripaja nekome. Ako treba racionalizirati mrežu sudova onda utvrdimo kriterije i definirajmo gdje je najbolje mjesto da ti sudovi budu. Jer ako se već treba ukidati Županijski sud u Koprivnici, onda je puno logičnije da se on pripoji Županijskom sudu u VAraždinu jer nam je puno lakše, brže i sigurnije doći do Varaždina, nego do Bjelovara. Mi se do Bjelovara još uvijek vozimo starim rimskim cestama koje nisu još od onog doba niti obnovljene. U konačnici i policija će se pripojiti odnosno policijska uprava će nastati u Varaždinu. A ako idemo na racionalizaciju sudova jer 2019. neće biti županija nego će postojati regije, ja se nadam da ćemo imati 5 NUC2 regija, hajdemo onda ići za time da napravimo 5 NUC2 županijskih sudova ili nešto što će biti u okviru tih 5 NUC2 sudova, dakle dva županijska suda po svakoj NUC regiji pa je to onda 10 županijskih sudova. Ovako doista ne vidim nikakvog razloga da se ovaj zakon prihvaća u ovakvom obliku. Ne znam odakle vam taj podatak da 2019. neće biti županija kolega Mršiću. Tko uopće govori o ukidanju županija? Odakle vam to? Odakle vam to? Odakle izmišljate? Rekli ste da 2019. neće biti županija. Što će biti opći potop, neće biti svijeta. Ispravak netočnog navoda. Naravno da će biti županija, nitko i ne razmišlja o ukidanju županija. Tko to predlaže?

Bit ću jedan od najstarijih zastupnicima u odnosu na sastav danas koji je tu. Gospodin zastupnik Arsen Bauk. Hvala vam

kojim se ustanovljava općinski i županijski, trgovački i upravni sudovi i utvrđuje njihovo sjedište i područja nadležnosti kako je to regulirano člankom 1. ovog prijedloga zakona. Važećim zakonom iz srpnja 2008. godine u Republici Hrvatskoj je kao što je rečeno ustanovljeno 67 općinskih, 21 županijskih i 13 trgovačkih sudova i tim je zakonom započeo postupak racionalizacije mreže općinskih općinskih sudova kojih je do tada bilo ustanovljeno 115, a stvarno ih je radilo 107. Takva mreža sudova s tolikim brojem sudova sudaca i administrativnog osoblja u odnosu na veličinu države i broj stanovnika, pokazala se neučinkovitom i neekonomičnom što su potvrdile i analize provedene u okviru projekata CARDS 20002, CARDS 2003. podrška reformi hrvatskog pravosuđa. Strategijom reforme pravosudnog sudstva kojem Vlada Republike Hrvatske donijela u rujnu 2005. previđeno je stvaranje sustava mreže sudova koja će biti racionalna, ali koja neće umanjivati pravo građana na pristup sudu. Pa je tako trenutno važećim zakonom uspostavljena mreža općinskih sudova manja za njih 48 u odnosu na njihov dotadašnji broj. Prilikom utvrđivanja tog prijedloga racionalizacije vodilo se računa o opterećenosti pojedinih sudova, prije svega broju zaprimljenih predmeta s obzirom na vrstu i potrebnom broju sudaca za rješavanje tih predmeta tijekom godine. Također se vodilo računa o geografskom položaju sudova, broju stanovnika i gustoći naseljenosti na određenom području, udaljenosti do najbližeg suda i prometnoj povezanosti. Kao i za općinske sudove, racionalizacija mreže županijskih i trgovačkih sudova provesti će se isto tako do 31. prosinca 2019. godine do kada treba osigurati uvjete za njihovo njihovo spajanje. To podrazumijeva dakle osiguranje adekvatnog prostora, opreme itd., svega onoga što je potrebno za funkcioniranje tih sudova. Što se tiče županijskih sudova, ovim zakonom se njihov broj predlaže smanjiti sa 21 na 15, upravnog sudovanja, dakle da je uveden novi sustav upravnog sudovanja, ovim zakonom se također ustanovljuju upravni sudovi i utvrđuje njihova nadležnost. S obzirom na dosadašnje efekte provođenja racionalizacije općinskih sudova kroz ove dvije godine mislim da možemo biti zadovoljni, mislim da možemo konstatirati da nije bilo nekakvih potresa u sustavu niti su građani bili u bilo čemu zakinuti. Uvjeren sam da će i ova racionalizacija županijskih i trgovačkih sudova se pozitivno odraziti kako na efikasnost u radu sudova tako i na kvalitetu i brzinu sudske zaštite što je, uvjeren sam, građanima najvažnije. Upravo je duljina trajanja sudskih postupaka odnosno nemogućnost ostvarivanja prava na suđenje u razumnom roku jedan od glavnih razloga percepcije građana o neučinkovitosti pravosuđa. Dakle, dugotrajnost sudskih postupaka kod građana stvara osjećaj nesigurnosti, nemoći, pogoduju stvaranje percepcije o korumpiranosti pravosudnog sustava. Iz tih razloga u sklopu cjelovite reforme pravosudnog sustava iznimna je i važnost ovog zakona upravo u ostvarivanju pravne države i vladavine prava. Eto, iz tih razloga ću podržati naravno ovaj zakon koji je dakle pred nama u prvom čitanju i naravno, ima vremena se do drugog čitanja raspraviti o svim ovim primjedbama i prijedlozima koji su iznijeti i danas u raspravama. Uvjeren sam da će to predlagatelj svakako i uzeti u obzir i da ćemo do drugog čitanja doći još do kvalitetnijeg zakona. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** hvala. Dvije replike. Prva, gospodin zastupnik Frano Matušić. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Kolega, meni se čini da bi zapravo prava racionalizacija trgovačkih sudova bila da su ostavljena samo 4 suda, da je ostavljen samo Zagreb, Osijek, Rijeka i Split. Ovako slušajući razne komentare i sve ono što smo mogli čuti od mojih prethodnika vezano za trgovačke sudove doista stječe dojam da svi želimo obraniti pozicije koje su sadašnje i sadašnje trgovačke sudove i naravno da svi se trude pronaći najbolje argumente kako bi te pozicije obranili. također obranio poziciju Trgovačkog suda u Dubrovniku i razgovarao sa ministrom Bošnjakovićem i on je dao uvjeravanja, zato ja to želim ovdje i ponoviti, da niti jedna usluga koju danas građani imaju na Trgovačkom sudu u Dubrovniku neće u budućnosti biti potrebno za nju ići u Split, dakle niti za jednu uslugu nego će se sve i dalje moći odrađivati u stalnoj, ja se nadam trajnoj službi u Dubrovniku. Dakle stalna trajna služba što će onda zbilja značiti racionalizaciju samo u dijelu upravljanja sudovima, ali u smislu usluga što trgovački sud naravno nudi građanima i zbog čega im stoji na raspolaganju. Dakle, to će i dalje ostati u Dubrovniku, takva su uvjeravanja. Dakle ako sve ostaje, ako će ostati radit suci, ako će se bavit predmetima koje se tiču Dubrovnika, ako se neće morat ići nizašto u Split, onda doista ne vidim razloga da puno oko toga priča. Zato možda je moja sugestija da upravo idemo ka ovom rješenju da se racionalizira na 4 suda, dakle Zagreb, Osijek, Rijeka i Split, a da u svim onim mjestima gdje stvarno postoji potreba zbog gospodarstva da se ustanove kao što to u ovom prijedlogu jest, prijedlogu ministarstva, da ministar imenuje stalne trajne službe koje će zapravo osigurati nesmetan rad gospodarstva i neće prisiljavat nikoga da ide iz svoga mjesta u neko drugo rješavat te probleme. Hvala. Odgovor na repliku, gospođa zastupnica pristupilo izradi ovog zakona odnosno općenito i Strategiji reforme pravosudnog sustava vodilo računa o svim tim stvarima i s obzirom i na broj predmeta i na geografski položaj pojedinih sudova sudova došlo se do ovog prijedloga kako je to predloženo u ovom zakonu, dakle do broja općinskih, županijskih i trgovačkih sudova. Naravno, vjerojatno postoje i tu mogućnosti da se još određene korekcije naprave što sam i rekao i i uvaže eventualni prijedlozi odnosno sve ove primjedbe koje smo i čuli danas tijekom rasprave. No mislim važno je i ovom prilikom naglasiti što sam i rekao u svojoj raspravi, da je najbitnije da građani ne budu zakinuti u ostvarivanju svojih prava i vi ste rekli dakle da imate i čuli smo potvrde iz Ministarstva pravosuđa da će se dogoditi upravo suprotno, da će se poboljšati kvaliteta i brzina sudske zaštite. A ono što je važno za suce da će se kroz ovu racionalizaciju mreže sudova omogućiti i specijalizacija sudaca u području pojedinih grana prava i upravo će se ta specijalizacija odraziti na kvalitetu sudskog postupka i sudovanja općenito. Gospodin zastupnik Zvonimir Mršić, replika. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Evo kolega Sesvečan, vi ste rekli da je cilj ovog zakona da se poveća efikasnost pravosuđa pa vas ja sad vrlo konkretno pitam da mi objasnite kako će suci županijskog suda u Koprivnici koji su dakle najefikasniji trenutno u Hrvatskoj, biti efikasniji kada budu morali svaki dan sat i pol putovati u Bjelovar i suditi u Bjelovaru u neadekvatnijim uvjetima nego što ih imaju u Koprivnici i kada će na isti taj sud dolaziti nervoznije stranke jer će isto tako morati putovati prema prema Bjelovaru. Dakle, kako vi možete meni objasniti da će suci Županijskog suda iz Koprivnice postati efikasniji zato što će biti pripojeni Županijskom sudu u Bjelovaru? Odgovor na repliku zastupnik Damir Sesvečan. pravosudnog sustava i racionalizacijom mreže sudova će se omogućiti specijalizacija sudaca što je vrlo bitno, dakle za cijelu reformu pravosudnog sustava. Prema tome, na taj način će se povećati njihova efikasnost, kvaliteta suđenja, naravno ono što je najbitnije za građane dakle ostvarivanje prava na sudsku zaštitu u razumnom roku.

ostali moje kolege iz SDP-a ni ja osobno ne mogu prihvatiti donošenje ovog prijedloga zakona prvenstveno iz razloga što se po ovom prijedlogu zakona predviđa ukidanje Trgovačkog suda u Šibeniku i njegovo spajanje sa sudom u Zadru. Osim Šibenika također se predviđa ukidanje trgovačkih sudova u Pazinu, Dubrovniku, Sisku, Karlovcu i Slavonskom Brodu. U svojoj raspravi pokušat ću obrazložiti potrebu da Trgovački sud u Šibeniku zadrži postojeći status specijaliziranog prvostupanjskog suda. U prilog tog stava govore sljedeće činjenice: Trgovački sud u Šibeniku koji je mjesno nadležan za Šibensko-kninsku županiju moderno je opremljen, pa u isti ne treba ulagati na ime dodatnih investicija. Svi suci te službenici i namještenici žive u Šibeniku. Eventualna dislokacija zaposlenika stvorila bi kud i kamo veći trošak od dosadašnjeg potrebnog za normalno funkcioniranje Trgovačkog suda u Šibeniku. Za razdoblje od početka rada pa do 30. lipnja 2010. godine Trgovački sud u Šibeniku zaprimio je veći broj spisa nego što su to po okvirnim mjerilima trebali riješiti suci koji su se nalazili na radu. Za to vrijeme od 29. srpnja 2002. pa do 30. lipnja 2010. Trgovački sud u Šibeniku zaprimio je ukupno 45678 predmeta, a riješio ih je ukupno 45465, pa sa samo 213 neriješenih predmeta na dan 30. lipnja 2010. godine spada u red najažurnijih sudova u Republici Hrvatskoj. Dakle, za cijelo vrijeme svog rada Trgovački sud u Šibeniku pokazao se kao učinkovit sud čime se postiže i glavni cilj reforme pravosuđa, a to je efikasno smanjivanje broja neriješenih sudskih postupaka i skraćenje trajanja sudskih postupaka, a što doprinosi učinkovitosti hrvatskog pravosuđa i ekonomičnosti pravosudnog sustava, pa nema razloga da Trgovački sud u Šibeniku ne postoji, tj. navedeni podaci o radu opravdavaju ne samo osnivanje već i daljnje postojanje Trgovačkog suda u Šibeniku. Svaki drugi prijedlog u reformi pravosuđa bi značio da se dugogodišnji ažuran sud kažnjava eventualno njegovim ukidanjem. Osim toga, kako je došlo do oživljavanja gospodarstva na području za koji je mjesno nadležan Trgovački sud u Šibeniku isto tako je došlo i do većeg priliva predmeta koje je sud zaprimio u rad u prvoj polovici 2010. godine što je u odnosu na to razdoblje iz 2009. godine povećanje za 11,32%. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u prvih šest mjeseci 2010. godine izvoz u Šibensko-kninskoj županiji iskazan u eurima veći je za 59% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. To je najveći porast među dalmatinskim županijama. Također konstatacija da je došlo do oživljavanja gospodarstva u Šibensko-kninskoj županiji proizlazi i iz izjave gospodina ministra turizma Damira Bajsa od dana 14. kolovoza 2010. u kojoj je naveo da u hrvatskom turizmu ove godine postoji niz županija koje su u plusu, a trenutno najuspješnija među njima je Šibensko-kninska županija s porastom od 17% u dolascima i 11% u noćenjima. Inače, poznato je da je Šibensko-kninska županija vodeća destinacija nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj. Kada se gore navedenom dodaju predstojeće krupne investicije na području poduzetničke zone Podij Šibenik koja je utvrđena kao zona županijskog značaja, a koja je s raspoloživim zemljištem od 5 i pol milijuna metara kvadratnih i potencijalom trenutno najveća industrijska zona u Republici Hrvatskoj, te projekt pomorskog inovacijskog centra kao i gradnja alternativnih obnovljivih izvora energije na području Šibensko-kninske županije dolazi se do zaključka da bi ukidanje Trgovačkog suda u Šibeniku umjesto željene uštede nanijelo veliku štetu gospodarstvu Šibensko-kninske županije. Upravo sve navedeno imajući u vidu dosadašnji priliv predmeta, te izmjene Stečajnog zakona koje će dovesti do velike količine predmeta, takozvani stečajni val, te će biti vrlo teško gotovo nemoguće pratiti priliv novih predmeta ukazuje na to da bi bilo bolje zadržati svih dosadašnjih 13 prvostupanjskih trgovačkih sudova u Republici Hrvatskoj i to zbog interesa gospodarstva. Posebno je potrebno naglasiti da je u procesima na ovim sudovima uključujući i Visoki trgovački sud Republike Hrvatske kao i drugostupanjski sud zaleđeno na desetke milijardi kuna, a ako se sudovanje uspori to će biti dodatni udar na gospodarstvo. A cilj trgovačkog sudovanja je u što kraćem vremenu donijeti što kvalitetniju odluku. Dakle, za zaključiti je, a na temelju svega navedenog da navedeni podaci o radu Trgovačkog suda u Šibeniku te očekivani priliv predmeta koje će zaprimiti u rad ovaj sud opravdavaju ne samo osnivanje već i daljnje postojanje Trgovačkog suda u Šibeniku kao specijaliziranog prvostupanjskog suda izravnog servisa gospodarstva i poduzetništva. Hvala. Hvala. Replika, gospođa zastupnica Neda Klarić. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolegice Crljenko drago mi je da ste vi zapravo pročitali argumente koje ste zapravo izrekli, a koje je i predsjednik Trgovačkog suda u gradu Šibeniku gospodin Livaković iznio. Međutim, ja vam moram zaista evo kazati da ako ste pozorno slušali i raspravu koju je imao pojedinačnu gospodin Sesvečan, repliku također gospodina Matošića, onda zaista ja moram kazati da nema apsolutno niti jednog razloga sukladno prijedlogu Zakona o sjedištu sudova za strah da bi to trebao biti nekakav dodatni udar na gospodarstvo, jednako kao i nikakvih drugih razloga za pravnu nesigurnost stranaka. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Brankica Crljenko. Uvažena kolegice, ukoliko nema razloga za strah, onda mi nije jasno zbog čega je u ovaj prijedlog zakona uvršteno ukidanje Trgovačkog suda u Šibeniku, i njegovo pripajanje Zadru. Hvala zbog čega u okolnostima kada imamo povećanje preko 65% priliva predmeta na svim trgovačkim sudovima u Hrvatskoj ukidamo trgovačke sudove. Zbog čega u okolnostima opće gospodarske krize, kada nam je vrlo važno što prije osloboditi sredstva za daljnja ulaganja ukidamo neke trgovačke sudove u Republici Hrvatskoj? Ja ću se danas osvrnuti samo na članak 4. kada među 7 trgovačkih sudova koje niste dirali, kada nema trgovačkog suda u Dubrovniku. Mišljenja sam da to nije dobra odluka za gospodarstvo Dubrovnika, za gospodarstvo Dubrovačko-neretvanske županije, upravo zbog toga što gospodarstvo traži dostupnost suda, traži brzinu sudskog postupka i kratko vrijeme do pravomoćnosti odluke. Međutim spajanjem sudova uz trend povećanja broja koja sam već navela predmeta pred trgovačkim sudovima nužno dovodi do stvaranja čepova na većim sudovima, nužno dovodi do sporijeg rješavanja predmeta, duljeg vremena do pravomoćnosti odluke. Isto tako poskupljuje gospodarskim subjektima postupak, blokira velike novce u postupcima pred sudom, što ponovo dovodi do financijske nediscipline, odnosno neplaćanja u poslovnim odnosima. Isto tako spajanje sudova doprinosi, odnosno šteti decentralizaciji države, odnosno ravnomjernom razvijanju države naročito rubnih područja. Svjesna sam toga da statistički podaci govore, odnosno broju predmeta ne svrstavaju trgovački sud Dubrovnika među 7 najvećih trgovačkih sudova u Republici Hrvatskoj, ali isto tako ne mogu reći da ne zaostaje toliko za ostalima. Ja bih ovdje napomenula i povijesne i zemljopisne i tradicijske razloge, te vrijednosti predmeta spora u odnosu na troškove, odnosno ekonomičnost, zatim kvalitetu rada na sudu, zadovoljstvo stranaka radom suda, transparentnost, dostupnost, a isto tako perspektivnost ovog područja nakon vremena izlaska iz gospodarske krize, i sve su to zapravo razlozi zbog čega treba ostati Trgovački sud u Dubrovniku. Isto tako kroz ovo svo vrijeme od njegovog osnutka od 2000. godine nije bilo nikakvih primjedbi i ovaj Trgovački sud je ocijenjen vrlo dobrim ocjenama i svrstavan je među najbolje trgovačke sudove u Republici Hrvatskoj. Naravno ja nisam stručnjak u pravosuđu, ali svi ovi podaci koje ja iznosim dobila sam upravo sa Trgovačkog suda u Dubrovniku. Moram napomenuti isto tako da je Dubrovnik kroz povijest, on je opstao na trgovini pomorstvu, kad govorimo o tradiciji Dubrovnika, važnost trgovačkog sudstva na području Dubrovnika prepoznato je davno, pa je već 1812. godine u Dubrovniku je ustanovljen Trgovački sud. Kad govorimo o izoliranosti, činjenica je da postoji zapravo izoliranost našeg kraja od ostatka države, i to granicom s Bosnom i Hercegovinom, koja će uskoro postati prava granica u smislu brane prema Europskoj uniji, tzv. Šengenska granica. Evo i ovo ljeto smo vrlo često bili svjedoci da smo čekali po pola sata, četrdeset pet minuta upravo na toj granici. Zatim je tu prometna izoliranost. Kad imamo 214 kilometara cestom uz more, 240 kilometara koristeći 100 kilometara autoceste do najbližeg trgovačkog suda, međutim i tu treba 3 i po sata vožnje automobilom. S druge strane imamo relaciju Zagreb-Sisak-Bjelovar-Varaždin, to je u radijusu od 75 kilometara, tu imamo tri trgovačka suda, tu postoji autocesta i tu imamo najveća međusobna udaljenost između Bjelovara i Varaždina je najduljim putem 110 kilometara, to je pola sata autocestom. Ne zaboravimo da Dubrovačko-neretvanska županija nema niti kilometra autoceste. Isto tako Dubrovnik je treća luka Mediterana, deseta u svijetu za brodove na kružnim putovanjima, prema tome ne da treba ukinuti ovaj sud, nego mu treba proširiti nadležnosti. I još jedan podatak. Dubrovački Trgovački sud je jedan od rijetkih trgovačkih sudova koji provodi ovrhu, na taj način se skraćuje vrijeme postupka provedbe ovrhe. Reći ću nešto i o prilivu. Sve veći priliv predmeta, povećanje u 2009. godini, parničkih predmeta je bilo za oko 40%, ovršnih predmeta za 15%, registriranih predmeta za 5%, prema metodologiji priliv u 2009. godini treba, ima priliva za 5,9 sudaca. Kad govorimo o uštedi, moram naglasiti da Trgovački sud u Dubrovniku nema posebnih …/Ne razumije se./… troškova suda. Struja, voda, grijanje, čuvarska služba, održavanje i drugo, jer se sud nalazi u zgradi u kojoj Ministarstvo pravosuđa i Republike Hrvatske snosi troškove održavanja, budući da je zgrada zajednička za druga pravosudna tijela u Dubrovniku. Tu je i općinski sud, županijski sud, prekršajni sud, županijsko državno odvjetništvo itd. Moram reći isto tako o brzini rješavanja registarskih i svih drugih predmeta, pa se rješavaju vrlo često za dan, prosječno do 4 dana uključujući i one najsloženije u kojima stranke trebaju izvršavati dopunu prijava. U dvije trećine parničkih predmeta odluka se donese unutar jedne godine, preostalu trećinu većinom čine predmeti primjeni od drugih sudova u Republici Hrvatskoj. Iako s manjim brojem stanovništva na području za koje je nadležan ima veći broj predmeta od nekih drugih trgovačkih sudova. Iz svega ovoga se vidi da ukidanjem Dubrovnika, odnosno dubrovačkog Trgovačkog suda negira se kvaliteta i prednost rada, ažurno rješavanje predmeta, a ne zaboravimo nakon kriznog razdoblja dolazi razdoblje razvoja ulaganja, a u tom vremenu gospodarskog rasta i uzleta ako se ukine dubrovački Trgovački sud to je, nastaje veliki problem za gospodarstvo jer spomenuta je danas i stalna služba, međutim stalna služba ima ograničeni a isto tako Trgovački sud u Splitu ima tendenciju što prije spajanja, pripajanja stalnih službi svom sudu. Prema tome možemo reći da je stalna služba u biti prvi korak ka ukidanja Trgovačkog suda. Završno mogu reći da je Trgovački sud u Dubrovniku svojim radom od osnutka 2000. godine do danas raste, kvalitetno i ažurno obavlja svoju zadaću i ima punu opravdanost za postojanje i daljnje u biti proširivanje svoje djelatnosti. Sjetimo se zapravo ako bismo vodili računa i o najavi ministra financija koji govori o velikom broju stečajeva, sjetimo se da i zbog toga zapravo je vrlo bitno za gospodarstvo na području Dubrovnika, odnosno Dubrovačko-neretvanske županije da ostane Trgovački sud u Dubrovniku. još nešto brojčano. U Dubrovniku znači imamo 7 358 gospodarskih subjekata koji su zapravo u nadležnosti Trgovačkog suda u Dubrovniku, a isto tako moramo reći da postoji raspoloživi gospodarski potencijal koji zapravo nije dokraja iskorišten. Znači da Dubrovniku treba Trgovački sud sve drugo je štetno za gospodarstvo i ja bih bila jako sretna i pozivam moje kolege iz Dubrovačko-neretvanske županije da se pridruže svim mogućnostima zapravo da pomognemo da Trgovački sud ostane. ostane. Gospodin Matušić je maloprije rekao da je razgovarao sa ministrom i da vidi rješenje u stalnoj službi, međutim razgovarala sam i sa Gospodarskom komorom i sa Obrtničkom komorom i sa predstavnicima gospodarstvenika i odvjetnika oni nisu zadovoljni s tim i sve ove podatke koje sam izrekla, izrekla sam upravo njihove stavove. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika, gospođa zastupnica Dubravka Šuica. željela bih iskoristiti ovu prigodu i replicirati gospođi Bonačić. Činjenica je da ovih dana po Dubrovniku kola peticija, odnosno jedno otvoreno pismo kojim se traži od građana Dubrovnika da se da se ne dogodi ukidanje Trgovačkog suda itd., ali isto tako i činjenica da traže da se zadrži samostalnost ako može, ako ne zadržavanje postojećeg stanja ili utvrđivanja stalne službe Trgovačkog suda koja će se i dogoditi prema uvjeravanjima gospode iz ministarstva. Znači, ono što je potrebno obzirom da je ovo prvo čitanje i što bih vas ja također zamolila obzirom da ovi podaci o kojima je govorila gospođa Bonačić stoje za sud u Dubrovniku da je dobar sud, da je izvrstan sud, isto tako stoji činjenica da smo geografski izolirani, da smo prometno izolirani. Stoji činjenica da je od Benedikta Kotruljevića od umijeća trgovanja da je u Dubrovniku zaista specifikum da se bavio trgovinom, da je nastao na trgovini pa tek onda na pomorstvu pa tek onda danas nažalost samo na turizmu živi. Ja bih vas zamolila da ako možete do drugog čitanja razmotriti, shvaćam 2019., ali da se na neki način utvrdi u zakonskom prijedlogu da će ta stalna služba sa svim ovim atributima ostati. I onda više nema putovanja, onda nema straha za ove. Jedino što će se dogoditi da će se ukinuti koliko sam shvatila pozicija predsjednika Trgovačkog suda i u tom dijelu će biti ušteda iako imamo jako dobrog predsjednika i to će biti šteta, ali ako je to tako mislim da bi bilo lijepo da je Dubrovnik osmi, ali nije nažalost. Bilo bi onda najpravednije da je 4, kao što je rekao gospodin Matušić. Kako se to nije dogodilo onda molimo da se bar na ovaj način učvrsti uvjerenje ljudi da nemaju straha niti bojazni da će morati putovati u Split. Jer naše putovanje u Split znači 2 granice, znači 4 granice. Tamo i natrag, to je za Dubrovnik katastrofa i najbolje se vidjelo ovoga ljeta.

iz ovog vašeg što ste sada rekli, iz replike vidim ja da ste i vi u biti za opstanak Trgovačkog suda u Dubrovniku. Ali ja moram reći da iz svih drugih vaših diskusija danas mogu reći da je u biti HDZ za ovaj zakon, odnosno protiv čim je za ovaj zakon, znači da je protiv opstanka Trgovačkog suda u Dubrovniku. A to što ste rekli, o uštedama ste govorili, mislim da ušteda nema, to je samo stvar o tome hoće li biti sad predsjednik Trgovačkog suda ili voditelj službe. Međutim, ušteda nema, dapače troškovi se povećavaju. Imam i tu izračune, ali da, dosta sam govorila prema tome ne želim sada više. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Franjo Lucić, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice. Evo kroz nekoliko riječi želim također objasniti situaciju Županijskog suda u Požegi. Za zadržavanje sjedišta Županijskog okružnog suda u Požegi postoje najmanje 3 ozbiljna razloga. Pod broj 1) to je funkcionalni, pod broj 2) sigurnosni i pod 3) svakako ekonomski. Kod ocjenjivanja gdje bi trebalo biti sjedište budućih županijskih okružnih sudova nužno je poći od nadležnosti tih sudova te utvrditi što je sve potrebno da bi budući županijski sudovi mogli zakonito obavljati posao iz svoje nadležnosti. Postoje prvostupanjski i kao što znamo drugostupanjski sudovi. Što se tiče drugostupanjskih predmeta ti predmeti se u pravilu rješavaju bez nazočnosti stranaka tako da nije ključno za određivanje sjedišta budućeg Županijskog suda koliko on ima drugostupanjskih predmeta. Jer drugostupanjske predmete može rješavati kao što se to dosada pojedini sudovi rješavaju sa bilo kojeg područja RH. Što se pak tiče prvostupanjskih predmeta tiče se to što je ključno da bi Županijski sud mogao biti u pojedinom sjedištu prateća pravosudna infrastruktura koja pojedini županijski ili okružni sud mora pratiti. To se prvenstveno odnosi na penalni sustav, dakle zatvor, kaznionice, odgojne ustanove i drugo. Gledajući Županijski sud u Požegi i najbliže okruženje, a to su Županijski sud u Slavonskom Brodu i Županijski sud u Virovitici vidljivo je da nijedan od tih sudova u svom sjedištu nema penalni sustav niti bilo kakvu pravosudnu infrastrukturu osim zgrade suda. Dakle, da bi ti sudovi mogli uopće zakonito djelovati oni moraju koristiti infrastrukturu obližnjih sudova, a to je sud u Požegi, Osijeku ili Bjelovaru. Izmještaj sjedišta suda iz Požege u bilo koje drugo mjesto cijeli penalni sustav koji ima Požega bio pod nadzorom suca izvršenja kojem bi sjedište bilo izvan Požege. Nužno je napomenuti da su u Požegi jedini ženski zatvor u Republici Hrvatskoj, jedina ženska kaznionica u Republici Hrvatskoj, kaznionica za muške osobe, zatvor, maloljetnički zatvor jedini u Hrvatskoj takvog tipa, te Odgojni zavod Odgojni zavod za ženske osobe. Nadalje, važno je naglasiti da se u idućem razdoblju posebne pozornost treba posvetiti sustavu probacije i da je taj Ured za probaciju za područje županijskih sudova u Slavonskom Brodu i Požegi ustrojen upravo u Požegi. Takav ustroj je logičan budući da se cjelokupni penalni sustav nalazi u Požegi kao i djelatnici u penalnom sustavu koji bi provodili probaciju, odnosno koji bi u procesu probacije nužno trebalo kontaktirati. Stoga je nužno ukazati na iduća dva problema koja se mogu pojaviti u slučaju ukidanja Županijskog suda u požegi. Već sam rekao da je to sigurnosni problem. Poznato je da u slučaju predmeta, organiziranog kriminala, pa i pojedinih drugih predmeta mogu postojati veliki sigurnosni problemi naročito oko osiguranja glavne rasprave te osiguranja nazočnosti pri istražnom ili nekom drugom ročištu. U nekim predmetima u slučaju Pakračke poljane teško je zamislivo a upravo je taj proces vođen u Požegi, teško je zamislivo da je uopće moguće voditi glavnu raspravu u sjedištu suda koji nema zatvor, jer bi to značilo svakodnevno dovođenje pritvorenika na istražna ročišta ili ročišta za glavnu raspravu s angažiranjem velikog broja pravosudnih djelatnika. Nadalje, uopće je poznato da u sjedištima sudova koji nemaju zatvorski sustav nema ni pravosudne policije i nemoguće je u datom trenutku zatražiti pojačanje djelatnika pravosudne policije koja bi mogla stići u razumnom roku. Kada govorimo o ekonomskim razlozima onda svakako treba napomenuti da bi se sjedište Županijskog suda u Požegi izmislilo u bilo koje drugo mjesto zbog toga što okolna sjedišta nemaju penalni sustav svakodnevna vožnja zatvorenika iskazivala bi i ogromne troškove. Prvenstveno to bi značilo dodatnu kupnju vozila i dodatno zapošljavanje pravosudne policije čiji bi isključivi zadatak bio svakodnevni prijevoz zatvorenika, jer nije moguće zatvorenike voziti jednim vozilom. Dosadašnji način postupanja kada se radi uštede zatvorenike vozilo jednim vozilom a oni su imali ročište pred pred istražnim sucem u različitim vremenskim terminima, značilo bi da pritvorenik koji je imao ročište u 9 mora sjediti u vozilu parkiranom ispred grade suda sve dok drugi pritvorenik ne završi svoje ročište. Osim toga nužno je ukazati da strategija Vlade Republike Hrvatske prvenstveno ima za cilj efikasnost, ekonomičnosti i racionalizaciju pravosuđa. I upravo na tom tragu treba imati u vidu da sva pravosudna infrastrukturna uključujući i sustav probacije već postoje u Požegi i da bi u slučaju ukidanja Županijskog suda u Požegi, sav taj sustav trebalo ponovno izraditi u nekom drugom središtu uz nužnu izobrazbu cjelokupnog osoblja koje bi u tom novom središtu radilo. Zaključno. Zadržavanje sjedišta Županijskog suda u Požegi na način da se u sudu pripoji jedan od susjednih sudova bilo Slavonski Brod, Prijedlog i Virovitica a obzirom da samo čuli iz izlaganja da je u Bjelovaru doista velika gužva što se tiče pripajanja sudova, omogućilo bi zakonito i ekonomično bi dakle ti isti sudovi vodili postupke sudaca istrage i zakonito vođenje prvostupanjskih kaznenih postupaka s jedne strane, a s druge strane ukoliko bi pak neki od susjednih sudova koji nemaju prateću infrastrukturu zadržao svoje sjedište mogao koristiti prostor Županijskog suda u Požegi. I da zaključno kažem da sud u Požegi postoji već 100 godina. Gospodine potpredsjedniče

I siguran sam da pored ove infrastrukture koju sud ima, a to sam već rekao probacija, zatvor muški i ženski, kaznionica, odgojne ustanove i drugo, siguran sam i apeliram i na ministra i na ministarstvo da doista razmislimo o ovome prijedlogu jer državno županijsko odvjetništvo u tome slučaju mora seliti i seli u Brod, nema više ispostave u Požegi. A o ovome smo razgovarali da do 2019. godine i Županijski sud u Požegi ako se i pripoji Brodu ostaju djelatnici. Ali u svakom slučaju postavlja se pitanje što nakon 2019. godine i ja danas kao zastupnik, a siguran sam i sve moje kolege trebamo voditi računa. A i ovo što je kolegica Šuica predložila ako će u novom zakonu biti rečeno da se garantira da će i nakon 2019. godine ostati djelatnici u Županijskom sudu u Požegi i svim onim sredinama koje bi se trebali pripojiti, onda bi u tom slučaju svakako bila i sigurnost onih ljudi i sudova ali i zatvorskih sustava, jer u Požegi nakon 2019. godine postavljam pitanje, ja to ne znam, a ne može mi nitko ni garantirati da li će opstati i ženski i muški zatvor i sve ove institucije koje tamo postoje. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Vjerojatno neće ženski zatvor jer neće biti potrebe, nema ni sada zapravo.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Pokušati ću vrlo kratko i djelomično se osvrnuti na Prijedlog Zakona o područjima i sjedištima sudova. Naime iz obrazloženja prijedloga ovog zakona ne mogu naći koji su sve argumenti i kriteriji uzeti kada se radio raspored sudova. Našao sam dva. Broj sudaca i broj predmeta. Ako je racionalizacija pojam koji traži racionalne i objektivne kriterije onda je ovo malo. Malo su dva kriterija pa je onda voluntarizam najvažniji u prijedlogu zakona. Drugo što sam htio reći, a nisam iz obrazloženja dobio razloge za ovakav prijedlog, a ova dva kriterija za prijedlog racionalizacije sudova u Zagrebu ne stoje ili ja mislim da ne stoje, a već dugo ne odlazim na sudove pa iz mjere opreza tražim argumentaciju za racionalizaciju sudova u Gradu Zagrebu. Naime, Grad Zagreb je administrativna cjelina, on je jedinstveni grad. Grad Zagreb je i urbanistička cjelina, nadam se da je i urbana cjelina, ali urbanistička sasvim sigurno. Grad Zagreb je i socijalna zajednica zajednica i socijalna cjelina. Mnogi Zagrepčani imaju na raznim dijelovima istodobno svoje pravne interese ili posjede ili susjede ili djecu ili nešto drugo, a gradski sudovi se dijele na jedino u Zagrebu, vjerojatno ima razloga za to, za Općinski građanski sud u Zagrebu, Kazneni sud u Zagrebu, za područje sjeverno iznad Save. A za jedinstveni ili općinski sud za područje južno od Save, područje južno od Save dakle nema diobu na općinski građanski i općinski kazneni sud. Koliko ja znam, za Grad Zagreb je jedan odjel zemljišnih knjiga, jedan Odjel je zemljišnih knjiga. Drugo, jedan je katastar za Grad Zagreb. I treće, ne mogu zamisliti da na tako kratkom a a nadam se da prijedlog podrazumijeva podjelu i fizičku, a ne u istoj zgradi, onda ne mogu baš zamisliti koja bi to bila racionalna organizacija da Zagrepčani idu čas u jedan sud u Novom Zagrebu, a u isti takav sud iste nadležnosti u sjeverni dio ili kako bih sad mogao ironično reći, u gradski dio Zagreba. Prema tome, mislim da bi barem Zagrepčanima trebalo osigurati da tako kažem istu poziciju kad je riječ o sudovima. Dakle, ovaj prijedlog čini mi se da bi morao dati više odgovora koji je to racio da se recimo administrativna cjelina, urbanistička cjelina, socijalna zajednica, područje koje je u zemljišno-knjižnom smislu jedna cjelina, u socijalnom smislu jedna cjelina cijepa na ovako po meni neprincipijelan način. Hvala lijepo. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Državna tajnice sa suradnikom. Kolegice i kolege zastupnici. Ja bih rekao prije nego što bilo što kažem jednu narodsku iz Slavonije baš doslovce koja kaže "ako kom treba crknut krava nek crkne mom susjedu, a ne meni". E tako je danas kolega Kajin u svojoj raspravi govorio o Trgovačkom sudu u Osijeku, uspoređujući Trgovački sud u Osijeku s Trgovačkim sudom u Pazinu i to po broju registriranih trgovačkih društava, a ne po broju predmeta i važnosti toga suda kao regionalnog centra jednog grada kao što je grad Osijek. Onda se ja samo vratim malo na samu svrhu ovog zakona. Ja mislim da našoj Vladi, da vladatelju pa i nama u Saboru sigurno ne pada na pamet jedna glupost, a to je da mi ukidamo sudove da bismo opteretili pravosudni sustav, da bismo ugrozili gospodarstvo na pojedinim područjima jer svatko danas ovdje tko je govorio prije mene govorio je nekako svoju poziciju iz svog kraja. E kad bismo išli sa time onda ne treba ništa dirati, ne treba ići ni u provedbu programa strategije Vlade oko reforme pravosuđa, ne treba težiti učinkovitosti, efikasnosti, brzini donošenja odluka nego se treba držat svog dvorišta, a da ne govorim onda kako ćemo ući u Europsku uniju ako budemo tako razmišljali. Ja mislim da je prijedlog ovoga zakona prije svega namjera da naše pravosuđe postane učinkovito, sa manje troškova, da se pojedini sudovi koji se, meni je glupo reći ukidaju, oni se spajaju. Oni se spajaju zbog toga da bi predmeti, neki slučajevi gdje se treba specijalizirati, bili brže riješeni. Za mene je nelogično da jedan sud u vrlo malom razmjeru kilometara ima opterećenje trostruko više negoli ovaj sud pa se učinkovitost jednog suda mjeri da je ovaj 100% učinkovit, a ima 50% manje predmeta, a ovaj neučinkovit pa se koriste tu nazivi dobar i loš sud. Namjera je sasvim suprotna, namjera je racionalizirati mrežu sudova, spojiti sudove po prijedlogu Vlade, dakle 21 županijski sud u 15, 13 trgovačkih sudova u 7 i dovesti u red ovaj sustav učinkovito, transparentno i racionalnom pravosuđu. Ako budemo razmišljali tako, zamislite kad budemo u Saboru raspravljali oko ukidanja pojedinih općina i racionalizacije jedinica lokalne uprave i samouprave. Pa nećemo se nikad dogovorit. Ako ćemo ići u nekakve povijesne korake iza nas pa ispred nas nećemo mi ništa nikad uštedjeti i nećemo mi biti nimalo racionalni danas kad trebamo ući u Europsku uniju. Ja smatram da će se još razgovarati u drugom čitanju o ovom zakonu, ali prije svega predlažem da budemo razumni, da budemo racionalni, da odlučujemo o tome. Niti jedan sudac neće izgubit posao, niti jedan sud se neće ukinuti, on će se spojiti. Naše će pravosuđe ovim prijedlogom zakona postati učinkovito, racionalno, sa manje troškova. Nitko ne gubi posao nego se ide na tome da donošenje presuda ima određenu brzinu, da se presude donose u razumnome roku i da sve ovo što se radi po ovom prijedlogu zakona bude u smislu poboljšanja hrvatskog pravosuđa, a ne nazadovanja. Hvala lijepo.

Kolega Josipe, ja se u potpunosti slažem, ali ja sam želio danas ne napadat ovdje predlagatelja ovoga zakona, ali u svakom slučaju želio sam reći da Požega ima sve moguće uvjete, dakle od probacije i da ne nabrajam sada od čega. Jasno mi je da do 2019. godine županijski djelatnici ostaju raditi u svome sustavu. Državno odvjetništvo seli i nema ga više u Požegi. A tko garantira nakon 2019. godine da se neće ukinuti i ostali sudovi, da neće više biti ni županijskog suda jer će reći ili ćemo gradit novi sustav u Slavonskom brodu. To je poanta svega. A mi smo i do sada u Požegi radili predmete, jer ih nije bilo dovoljno iz Broda. Pa šta to mijenjati onda? Ostavimo sve isto. U Požegi neka se sve isto radi i neka u Požegi ostane sjedište, a neka Brod bude ispostava obzirom da nema niti jednog izgrađenog objekta, zatvora ženskog, muškog, odgojnih mjera o kojima sam govorio, probacijskog sustava nema. Pa čemu sad to sve selimo u drugu sredinu ako već u jednoj sredini to imamo. O tome sam govorio. Dakle, i to je ono što zabrinjava nas u Požegi i ne trebamo to mijenjati ako već sve imamo. Neka samo nastavimo raditi onako kako smo radili i do sada i odrađivat ćemo sve ono. U Brodu ne postoje ljudi koji bi odrađivali taj posao ili moramo seliti ljude iz Požege ili će se uzimati na burzi neki Nema tamo sustava. Ovdje postoji kompletan sustav. Ja sam o tome govorio. Ovdje je sve izgrađeno. Potpredsjedniče zahvaljujem možda sam malo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I osobito Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Zastupniče Lucić mi ništa ne ukidamo, mi spajamo. Našem su pravosuđu sve teži i teži predmeti, sve više i više sustava posebno ulaskom u Europsku uniju primjenjivanjem međunarodnih propisa, europskih direktiva, specijalizacija sudova. Nije važno kako će se odluka donijeti i gdje će se donijeti nego je važno da je zaštićeno zakonodavstvo, zakoni Republike Hrvatske i dalje će vaš zakon u Požegi primati osuđenike i sve one koji su prekršili hrvatske zakone. I dalje će biti muški i ženski zatvor, ispostava specijalizirana, stalna postava suda kod vas, a sjedište suda ako bude u Slavonskom Brodu ne znači da će pravosuđe biti manje učinkovito nego upravo suprotno od toga. Hvala. Kako ima Stara Gradiška? Sad ne radi trenutačno. Stara Gradiška ne radi, da. Gospodin zastupnik replika. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Salapiću lijepo ste govorili o spajanju i ovoj specijalizaciji itd. stalnoj službi, sve skupa. Ali je zasigurno potrebito spomenuti da treba imati i kriterije i kriterije po kojima će se to spajati uz svakako onaj potrebiti momenat pravednosti. Kad smo ovdje počeli regionalno razmišljati zasigurno i ja razmišljam tako da Koprivnica koja tri godine za redom najučinkovitija itd. da ne bi bilo pravedno da ide pod onaj koji je slabiji u svakom slučaju. Ali druga stvar bitna je i prometna povezanost. Isto tako želim reći da smo mi daleko bolje prometno povezani sa Varaždinom itd. Pa i u tom dijelu molim da se razmišlja i na taj način. Ja sam isto razgovarao sa ministrom i upozoravao ga na te okolnosti. Hvala lijepa. To je zato da ovi ne idu zatvorenici pješice iz suda u zatvor i obrnuto. Odgovor na repliku. **Salapić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolega zastupniče. Ne bi trebali tako gledati. Mislim da su ti kriteriji bili jasni. Ovaj prijedlog je napravljen po kriterijima koje je izradila Vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo pravosuđa. Mi smo jaki kao država. Teritorijalno baš nismo toliko rašireni da bismo sad gledali regionalno u ovom slučaju. Ulaskom u Uniju mi trebamo biti učinkoviti i naše pravosuđe treba biti transparentno i donošenje odluka treba biti u razumnom roku. To je cilj našeg pravosuđa i naše pravosudne reforme. Bez toga gledajući samo svoje dvorište nikada nećemo zakoračiti u Europsku uniju. Ja mislim da moramo malo šire gledati u ovom slučaju u oba dva prijedloga. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče, državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. Evo ja ću se također pridružiti onima koji su izrazili svoje neslaganje i svoje nezadovoljstvo ovakvim zakonskim prijedlogom. Naime, iz ovog prijedloga proizlazi da se postojeći Županijski sud u Čakovcu pripaja Županijskom sudu u Varaždinu. Ovakav razvoj događaja bio je predvidljiv, najavljen zapravo onoga trenutka kada je ukinut Općinski sud u Prelogu i pripojen Općinskom sudu u Čakovcu. Slijedom stvari ostat ćemo vjerojatno tako i bez Županijskog državnog odvjetništva, a ostat ćemo onda isto tako i bez nekih drugih javnih servisa. Međimurci su znate racionalni ljudi i podržavaju sve ono što vodi smanjivanju troškova funkcioniranja države, jer to neposredno pridonosi jačanju konkurentnosti gospodarstva. Međutim, ono što zanima Međimurce, a sigurno je da isto tako zanima i sve hrvatske građane jest kojim se kriterijima o tome su danas mnogi govorili, dakle kojim se kriterijima predlagatelj rukovodio prilikom utvrđivanja nove mreže županijskih sudova. Kao da su za svaki pojedini slučaj suda uvažavani neki drugi kriteriji. Doduše iz obrazloženja kojeg imamo ovdje iščitivamo da se analizirao broj predmeta, godišnji priliv predmeta. Dakle, opterećenost sudova i broj sudaca, da je to uzimano u obzir. Na žalost, nema niti jedne riječi o efikasnosti sudova, o učinkovitosti sudaca što bi zapravo trebao biti primarni kriterij kod utvrđivanja mreže sudova. Jer građanima kao strankama u postupku zasigurno je najvažnije koliko se brzo rješavaju njihovi predmeti, koliko se efikasno štite njihova građanska prava. Jednom riječju koliko im je pravosuđe dostupno? A Županijski sud u Čakovcu je i prema brojkama, ali i prema riječima, dakle i svjedočenju predsjednika Vrhovnog suda jedan od efikasnijih i ažurnijih sudova u državi i pokriva najgušće naseljeno područje u državi i područje vrlo brojnog i vrlo živog, vrlo dinamičnog gospodarstva. Istina, u Međimurju nakon ukidanja kao što sam rekla Općinskog suda u Prelogu imamo samo jedan općinski sud onaj u Čakovcu. Ali taj sud pokriva čak 25 područja općina i gradova s više od 120000 stanovnika s 2 i pol tisuće gospodarskih subjekata. Dakle, pravnih osoba odnosno trgovačkih društava i gotovo isto toliko obrtnika. Dakle, prema ovom prijedlogu ukidaju se oni efikasniji sudovi, a ostaju neki manje učinkoviti koji eto zadovoljavaju neke druge kriterije jasne i poznate samo predlagaču. Ovakav pristup nije ni dobar ni razuman. Nije dobro smanjivati razinu standarda građana na koju su eto naučili naročito u tako osjetljivom području kao što je dostupnost pravne zaštite i zato ne podržavam ovakav Prijedlog zakona o područjima

Prijedlog zakona kao što smo čuli tu i drago mi je da čujem da se u mnogome slažemo bez obzira na trenutne političke pozicije i odnos snaga pozicije i opozicije da nije do kraja razradio razradio sve ono što bi taj navedeni zakon u osnovnoj namjeri trebao napraviti. Zakon ako je išao za time da ispunimo uvjete i da ispunimo uvjete oko racionalizacije, racionalizacije, što bi značilo uštede i efikasnosti u konačnici, da bi dostigli to, onda je potrebno učiniti takav prijedlog koji će dovesti do racionalizacije, i koji će povećati efikasnost. smanjivanje, ukidanje, spajanje radi spajanja radi ukidanja ne znači da je racionalno, vidim da tu ima puno ljudi koji su u svome radnome životu provodili kojekakve aktivnosti pod racionalizacijom, pa smo nešto spajali, s argumentima za koji su prevladali u odnosu na protiv, da bi nakon nekoliko godina opet provodili ajmo reći decentralizaciju određenih djelatnosti itd., opet s argumentima za itd., a uvijek smo govorili da se radi o efikasnosti. Prema tome neću ponoviti sve ono što je rečeno do sada, a ja bih se osvrnuo, pošto sam iz Istre, osvrnuo se na Trgovački sud u Pazinu. Moram se osvrnuti na njega i reći vrlo jasno da je Trgovački sud unazad prije nekoliko godina znači osnovan u Pazinu, da je osnivanje Trgovačkog suda u Pazinu bilo na izričiti zahtjev, neću reći pritisak gospodarstva, i gospodarskih subjekata na području Istarske županije, gdje živi 220 tisuća stanovnika, gdje egzistira preko 18 i po tisuća trgovačkih subjekata i da je to bio zahtjev gospodarstva, da bi upravo dobili na, u onom, dobili pa i racionalnosti u zadovoljavanju svih onih potreba i nadležnosti koje se odnose na trgovački sud. Do onda se znači bili smo svi zajedno, pripadali Trgovačkom sudu u Rijeci, moram reći da je to bio trgovački sud koji je bio prekapacitiran s predmetima, koji je imao i problema u izvršavanju svih, ove velike količine predmeta, jer se radi o dvije županije sa velikim brojem trgovačkih subjekata, i da je to naprosto bila izraz zahtjev gospodarstva, i potreba da dođe do osnivanja Trgovačkog suda u Pazinu. On je osnovan, Trgovački sud u Pazinu je vrlo brzo pokazao sve one dobre pozitivne strane zašto je osnovan, predmeti koji se ažurno rješavaju puno brže, puno brže s obzirom i na blizinu i na efikasnost itd., neću ponavljati, on je u vrhu broja predmeta u sudovima na području Republike Hrvatske Trgovački sud u Pazinu, po tom kriteriju nema ama baš nikakvog razloga ako se rukovodimo kriterijem i zašto je osnovan trgovački sud, a on je osnovan upravo da bi omogućio gospodarstvu, a pune su nam riječi gospodarstva opravdano svima nama u posljednje vrijeme, u ovo vrijeme koje je pred nama, da upravo jedan mehanizam koji je potreba. A ne govorim tu sad samo o Trgovačkom sudu u Pazinu, mislim na ostale trgovačke sudove gdje sam u potpunosti shvatio i kolege koji su govorili za ostale sudove, gdje će upravo trgovački sud kao poseban dio mehanizma itekako biti od vitalnog značaja za razvoj gospodarstva u narednom periodu, razvoj gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Prema tome, nedopustivo je na takav način sagledavati i moram reći da ova dva kriterija, osvrnut ću se na njega s obzirom na temelju čega se zakonodavac i predlagač rukovodio broj sudaca i broj predmeta. Broj sudaca u Pazinu već odavna je zahtjev Trgovačkog suda u Pazinu za još dvoje ili troje suca s obzirom na broj predmeta. Normalno da ministarstvo nije odobravalo zapošljavanje sudaca u posljednje vrijeme. Sada je to uzeto kao jedan od kriterija malog broja sudaca koji se nalazi u Pazinu. Prema tome, mislim da nije dopustivo ovo na ovakav način tretirati problem, znači sud je već bio i opterećen, itekako opterećen u broju predmeta i imao je za veći broj sudaca, međutim nije bila mogućnost zapošljavanja, nije odobreno zapošljavanje sudaca, a sad se kod spajanja, odnosno kod ukidanja, ili spajanja ili kako hoćete reći upravo uzima taj kriterij mali broj sudaca. Mislim da to nije korektno, da kriteriji moraju biti puno širi, puno jasniji, i puno precizniji i ako hoćemo i transparentniji, ali primjereni upravo onome što se sa trgovačkim sudovima želi postići, a to je da budu servis i da na usluzi gospodarstvu u svakoj županiji na svakom području. Prema tome ono što ste rekli ne ukidaju se, nego će ostati službe. Da vidimo da to nije ni napisano, netko može vjerovati, ja baš poučen iskustvom u mnogim zakonima, u mnogim ovakvim ja bih rekao obećanjima usmenima …/Ne razumije se./… nakon toga kada prođe vrijeme, što bi rekao naš narod što je, tko je rekao što je rekao, to je poreko, ide dalje i dolazi. Prema tome ako se to misli neka se i dalje jasno napiše to unutra u prijedlog zakona, vrlo precizno i vrlo jasno, da što će se događati do 2019. Moram biti možda i pomalo što bi rekao čovjek i skeptik, pitanje što će još biti do 2019. godine. Prema tome, treba preživjeti i 2010. i 2011. itd. O tom potom. Međutim još jedanput, apsolutno se protivim ukidanju Trgovačkog suda u Pazinu i svih onih sudova gdje postoji jasni artikulirani interes gospodarstva, gospodarstva za djelovanjem tih sudova na tim područjima, jer nema ni jednog argumenta da se opet pripada Trgovački sud u Pazinu Trgovačkom sudu u Rijeci, nakon samo nekoliko godina, kada je itekako svim pokazateljima i suštinskim funkcioniranjem funkcioniranjem suda u Pazinu itekako opravdano i dokazano da je osnivanje trgovačkog suda bilo opravdano na zadovoljstvo gospodarstva Istarske županije. O tom mišljenje dijele i sud u Rijeci, i sud u Pazinu i moram reći da nije nitko tu sretan u tim sudovima da opet dođe do tog pripajanja i opet stvaranja jednog suda koji će itekako biti opterećen sa predmetima. Tako će se to napraviti i kako će to funkcionirati na takav način možemo samo zamisliti. Imamo iskustva, imamo iskustva od ove 4 godine i s obzirom da se radi o sudu koji je u samom vrhu u RH i po broju gospodarskih objekata i gospodarskih subjekata i predmeta nedopustiva je ga ukidati jednim ovakvim zakonskim prijedlogom. Hvala lijepa. Hvala. Završni osvrt, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Tatjana Vučetić. Izvolite. iscrpnoj i korisnoj diskusiji koja će svakako poslužiti između dva čitanja da neke stvari možda i na drugačiji način riješimo. No, moramo apostrofirati neke stvari čisto pojašnjenja radi. željela bih podsjetiti na objektivne kriterije i parametre kojima se rukovodio predlagatelj zakona prilikom odlučivanja koje sudove treba pripojiti. To su analiza broja predmeta, godišnji priliv predmeta, broj sudaca i svakako teritorijalni princip. Nadalje, želim naglasiti da se sudovi ne ukidaju niti se pripadaju, sudovi se spajaju i to sam jasno i u obrazloženju samog prijedlog zakona rekla. Zadržavaju se stalne službe izvan sjedišta, ali se spajanjem okrupnjuju sudovi čime se svakako postiže efikasnost, brzina u radu, specijalizacija i transparentnost u postupanju. Evo još jednom hvala lijepo na svim diskusijama. Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9 i 30 sati sa prijedlogom Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala s konačnim prijedlogom zakona, a u 12 sati glasovanje.